Шановні колеги, підготуйтесь до реєстрації. Зараз починаємо реєстрацію.

Шановні колеги, прошу реєструватись. В залі зареєстровано 361 народний депутат України. Оголошую відкритим ранкове засідання Верховної Ради України. Шановні колеги! Шановні колеги! Шановні колеги, я, по-перше, хотів би вас привітати: сьогодні 50-й день роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання. Чому 50-й? Ми з вами досить плідно працюємо і живемо дійсно в турборежимі, за що я всім вдячний. Тому зазвичай підбивають підсумки на 100-й день роботи, в нас, я думаю, що можна підвести перший підсумок на 50-й. Ми за цей проміжок часу розглянули 209 законопроектів, прийняли в цілому 56 законів. Я думаю, що за такою швидкістю навряд чи зможе сперечатись будь-яка з Верховних Рад України, яка була раніше. Тому я сподіваюсь, що і в подальшому ми будемо працювати так само швидко та якісно. Але одночасно з цим в нас є і Ліза Ясько. Єлизавета! Наш колега, в неї сьогодні день народження. Тобто у нас в залі подвійне свято. Ліза, я вас вітаю, вітаю від всіх колег, бажаю вам наснаги, успіху, досягнень як в залі Верховної Ради України, так і на полях ПАРЄ. Це вам дуже знадобиться. Я сподіваюсь, що всі вам в цьому будуть допомагати. Ще раз зі святом, найкращі побажання! Шановні колеги, переходимо до нашої роботи. Надійшла заява від двох фракцій з заміною на виступ. Виступає Геращенко Ірина Володимирівна. Доброго дня, шановні колеги, шановний пане Голово! Ви знаєте, два дні тому ми всім парламентом дуже тепло вітали захисників і захисниць Але насправді ставлення до Збройних Сил України не в теплих словах, а в справах. Вже третій день поспіль ключовий для нашої армії законопроект 0906, який наближає армію до стандартів НАТО, прибирає там ще радянських прапорщиків і приводить у відповідність до НАТО ці стандарти, стоїть в другій половині дня, в кінці списку. І немає жодних шансів прийняти закон, який чекають в армії. Я від нашої фракції і від фракцій, які так само підтримали цю заяву, звертаюсь до Голови Верховної Ради з проханням: після президентського законопроекту про викривачів поставити законопроект 0906. Він об'єднує сесійну залу. І там немає багато поправок. Я прошу поставити це на голосування. Сто разів ми порушували порядок денний. І я прошу зараз… Мене перебивають. Я прошу після виступу поставити на голосування зміну порядку денного, щоби після Закону про викривачів стояв законопроект 0906, який включений сьогодні до порядку денного. І друге, дуже важливе, звернення до українців. Шановні колеги, сьогодні Україна займає друге місце по зверненням до Європейського суду з прав людини після Російської Федерації. Після вчорашнього рішення, за яке проголосували 236 народних депутатів, з них це фракція "Слуга народу" і 17 інших депутатів, не зрозуміло, за що вони натиснули кнопку "за", ми маємо всі шанси стати першою першою країною, яка матиме ці звернення до Європейського суду з прав людини. Тому що сьогодні ми втрачаємо право українців на доступ до правосуддя. 70 тисяч справ сьогодні розглядаються у Верховному Суді. І ці люди, які як до останньої інстанції сьогодні звертаються до Верховного Суду, і от зараз вони, можливо, дивляться наш телеканал "Рада" і бачать, що це нікому не цікаво в цій залі, тому що людям головне кнопочку "за" натиснути, вони втрачають сьогодні цю можливість. Ми маємо звернення до Голови Верховної Ради від Європейського Союзу, від послів Франції, Німеччини, Британії, ЄС з проханням: зустріньтеся з нами, давайте ми обговоримо технічну допомогу щодо цього законопроекту. Є звернення, так само, Ради Європи, і це, до речі, безпрецедентний випадок, коли на сайті Ради Європи є зауваження і критичні висновки до цього законопроекту, який ви проголосували. Колеги, ми вважаємо, що це є велике порушення прав людини, насправді це є так само порушення зобов'язань України перед Радою Європи, а ми є членом цієї організації вже багато років. Ми закликаємо, ми подали відповідну постанову постанову до Верховної Ради для того, щоб дати можливість вам зберегти обличчя і забрати ті сумнівні норми, які є в цьому…

Дякую. Ірина Володимирівна, я хотів би нагадати, що 0906 надійшло з минулого скликання. І чого його тоді не прийняли, це питання. Я впевнений, що ми його сьогодні не встигли, я думаю, що багато що не встигли. Я думаю, що сьогодні ми його зможемо розглянути. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції (реєстраційний номер читання). Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань антикорупційної політики Янченко Галині Ігорівні.

ранку, шановні народні депутати, шановна президія! Сьогодні ми розглядаємо у другому читанні законопроект про захист викривачів. Про цей законопроект неодноразово… про його важливість, неодноразово говорив і Президент, і політична сила "Слуга народу" під час виборчої кампанії. Чому цей законопроект є критично важливий для нас? Ми розуміємо, що корупція стала надзвичайно великою проблемою для всього суспільства і подолати її на сьогоднішній день не в стані правоохоронні органи самостійно. Тому ми запроваджуємо додатковий юридичний захист, додаткові гарантії для викривачів, для того щоб вони могли також стати активними учасниками викриття найбільших корупційних схем в Україні. В цьому законопроекті встановлено не лише винагороду для викривачів, а і цілий ряд інших гарантій. Зокрема, йдеться про можливість надавати інформацію анонімно, про правову та психологічну підтримку викривачів, якщо вони такої допомоги потребують, про захист їхніх трудових прав, і навіть представлення охорони для їх і їхніх близьких осіб, знову ж таки у випадку такої потреби. Але один із основних моментів цього законопроекту є грошова винагорода, якою українська держава буде забезпечувати тих викривачів, які надали важливу інформацію і фактаж для розкриття найбільших корупційних злочинів, йдеться про злочини від 10 мільйонів гривень і вище. На нашу точку зору, це виведе корупцію, це виведе боротьбу з корупцією на новий рівень. Корупціонери звикли, що варто остерігатися правоохоронних органів, але тепер фактично агентом під прикриттям може стати будь-який громадянин. Знаючи це, корупціонери не будуть почувати себе більше так вільно. А тепер я би пропонувала перейти безпосередньо до розгляду законопроектів і відповідних правок. Шановні колеги, я пропоную перейти до правок, які не були враховані комітетом. Правка номер 1, народний депутат Фріс. Наполягаєте? Ні. Правка номер 2, народний депутат Гриб. Наполягаєте? Не наполягає. Правка номер 4, Скороход. Не наполягає. Правка номер 5, Власенко. Сергій Володимирович, включіть, будь ласка, мікрофон. 10:16:16 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Фракція "Батьківщина" підтримує намагання Президента ввести в законодавче поле поняття "викривачів". Але, шановні колеги, на жаль, так, як сформульовано визначення поняття "викривача" сьогодні, це закон не про викривачів, це закон про "стукачів". І це в цьому є величезна різниця. "Викривач" згідно з міжнародними нормами, згідно з документами Ради Європи – це людина, яка працює всередині системи і якій достеменно відомо про здійснення фактів корупції, а не той громадський активіст, який проходить повз хату митника, припустимо, і говорить, що це корупціонер. Саме тому викривач і має всі гарантії, бо він всередині системи, він знає і він має ризики. Тому я запропонував визначення "викривача", як це визначення розуміє Рада Європи. Це визначення із документів Ради Європи. Так щоб у нас не було різночитань, прошу підтримати цю поправку. Дякую. Сергій Володимирович, наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету. однією із пропозицій комітету було врахувати подібну правку редакційно. Якщо ви подивитеся у вашій порівняльній таблиці, то якраз побачите, що термін "викривачі" дещо змінений і уточнений, і йдеться в першу чергу якраз про інсайдерів. Тому позиція комітету - безпосередньо цю правку відхилити. Дякую. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування правку номер 5 народного депутата Власенка. Правка не підтримана… врахована частково, так я розумію, комітетом редакційно. Позиція комітету була її відхилити. Прошу визначитись та голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. Правка номер 6, Фріс. А ви будете наполягати на своїх... А є Фріс в залі зараз? Немає. Правка номер 7, Власенко Сергій Володимирович. Дякую, шановний пане Голово! Дійсно, слід зазначити, що комітет змінив визначення викривачів при підготовці цього законопроекту до другого читання, і це визначення стало трошки краще, ніж воно було, це абсолютно справедливо. Але, на жаль, знову-таки існуюче визначення, воно воно дозволяє не тим людям, які всередині системи бути так званими "викривачами", якими вони не є і не можуть бути. А відтак, я ще раз підкреслю, на жаль, визначення є занадто широке, і це не викривачі, згідно, припустимо, з розумінням Ради Європи. І друге. Моя сьома правка стосується того, що, по-перше, анонімні повідомлення викривачами не можуть подаватися, тому що тоді він не викривач, тоді він – анонім, і тоді до нього не можуть застосовуватися будь-які заходи захисту і так далі, і так далі, і так далі. Якщо анонімна є заява, то взагалі вона не повинна розглядатися, так, як це робиться в усьому світі. Прошу підтримати сьому правку. Дякую. ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити дану правку, тому що вона насправді стосується не тільки і не стільки анонімного повідомлення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 7 народного депутата Власенка. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати.

За-92 Рішення не прийнято. Правка номер 9, Скороход. Не наполягає. 10 - Власенко. Дякую, шановний пане Голово! 10 правка стосується іншого питання. Мова йде про канали комунікації викривача із тими особами, яким він повідомляє про ті факти корупції, про які йому достеменно достеменно відомо, так, як я пропонував, і нібито він має якусь інформацію, як це говорить комітет. Я вважаю, що перелік того, що називається "зовнішні канали комунікацій" повинен бути вичерпний, а не абсолютно розширений, а відтак я пропоную підтримати те, що зазначено в правці номер 10. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? ЯНЧЕНКО Г.І. Позиція комітету – відхилити дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 10, комітетом вона не підтримана, правка номер 10 народного депутата Власенка. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Покажіть, будь ласка, по фракціям. Правка номер 11, народний депутат Фріс. Правка номер 12, Скороход. Правка номер 13, Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Правка 13 складається із двох частин. В перший частині я пропоную все-таки прибрати анонімні повідомлення. Анонімні повідомлення – це не є... Якщо повідомлення анонімне, то особа, яка є підписала не є і не може вважатися викривачем. Це перше. І друга частина цієї правки є значно більш важливою і концептуальною. В проекті закону пропонується, щоб викривач інформував Національне агентство із запобігання корупції про відомі йому факти корупції. Але я хочу звернути увагу, що Національне агентство із запобігання корупції не є правоохоронним органом, воно не має жодних можливостей ані розслідувати ті дані, які передала людина, ані забезпечувати йому охорону – нічого. Ми наділяємо додатково НАЗК цими функціями цим законом. Навіщо? Якщо у нас є спеціалізований правоохоронний орган, який називається Національне антикорупційне бюро, яке і повинно займатися тими повідомленнями, які подають викривачі, все логічно. Навіщо ми знову передаємо невластиві функції НАЗК? Дякую. Дякую. Позиція комітету. на НАБУ таких функцій законодавством не покладено. Тому позиція комітету по цій та подібних правках, де ви пропонуєте змінити орган, відповідальний за роботу з викривачами, з НАЗК на НАБУ, на НАБУ, відхилити. Також хотіла би вам повідомити і нагадати, що також концепцією цього законопроекту передбачається і надання захисту, юридичного супроводу і так далі Відповідно ми вважаємо, що викривачами повинен займатися новий перезавантажений орган НАЗК. Відповідно позиція комітету – відхилити дану правку. Дякую. Позиція комітету ясна. Ви наполягаєте на голосуванні? Правка номер 13 народного депутата Власенка, комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка номер 16, Пузанов. Врахована редакційно. Правка номер 14, Власенко. 10:24:43 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді ця правка продовжує дискусію, яку ми тільки що започаткували. Ще раз, шановні колеги, за вашою логікою, і це правильна логіка, викривач – це є учасник кримінального провадження, бо за його заявою порушується кримінальна справа, і він має окремі спеціальні права як учасник кримінального процесу. Але при цьому НАЗК не має функцій ані розслідування, ні можливості розслідувати, НАЗК не має силових структур для забезпечення безпеки викривачів або будь-яких інших учасників процесу. Натомість усі ці функції сьогодні має НАБУ. Навіщо ж ми перевантажуємо НАЗК тими функціями, яких у них немає і які для них невластиві? Вони не є органом досудового розслідування, вони не є учасниками кримінального провадження. Натомість таким органом є НАБУ. Так давайте передамо ці всі повноваження НАБУ і будемо працювати в нормальному режимі. Дякую.

Ви наполягаєте на голосуванні? Правка номер 14, народний депутат Власенко. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Правка номер 17, Власенко. Сергій Володимирович, а може, ми якось об'єднаємо правки, ні? Може, якось, але кожну окремо, "но стулья вперед". Насправді це ключове питання. Цим законом створюється ще один, по суті, правоохоронних орган з відповідними силовими функціями. Тобто ми знову плодимо якісь незрозумілі органи, які будуть виконувати незрозумілі функції і в незрозумілому статусі. Я вчергове зазначаю, згідно з концепцією цього закону, і це правильно: викривач є учасником кримінального провадження – кримінального. НАЗК не є органом, який приймає будь-яку участь у кримінальному провадженні. А саме тому я і пропоную правкою 17 передати ці повноваження НАБУ, так, щоб НАБУ, виконуючи ті функції, які воно вже і так виконує, мало лише додаткову функцію, а саме – функцію, пов'язану із отриманням повідомлень викривачів, їх розслідуванням, забезпеченням його безпеки, якщо це потрібно, тощо, тощо, тощо. Дякую. Пане Сергію, хочу ще раз наголосити, що ми не покладаємо на НАЗК жодних нових функцій. Функція по роботі з викривачами і входить до переліку функцій НАЗК. ми не робимо цим законопроектом з НАЗК ані силового, ані правоохоронного органу. Тому прохання не маніпулювати термінами. І позиція комітету – таку правку відхилити. Наполягаєте на голосуванні? Правка номер 17, Власенко. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний пане Голово. Звертаючись до шановної пані доповідачки, ну, як же ж ви не створюєте орган, якщо… новий силовий орган, якщо ви покладаєте на НАЗК, припустимо, функції забезпечення захисту учасника кримінального провадження в процесі. Ну, це означає, що в них повинні бути силові підрозділи, які це здійснюють. Якщо ви говорите, що є таке повноваження НАЗК, як робота з викривачами, та нема питань, хай вони додатково отримують якусь інформацію, враховують її під час розгляду декларацій, з цим нема жодних проблем, але ключова функція викривача – це стати тим тригером, який запустить механізм кримінального провадження. І ви робите із викривача спеціального учасника кримінального провадження, кримінального процесу. Я ще раз підкреслюю, як НАЗК буде з ним співпрацювати, не маючи доступу до кримінальної справи? Хто буде це розслідувати, ці заяви, які подав викривач? Якщо це буде робити НАЗК, то це означає, що він стає правоохоронним органом, бо він буде проводити досудові розслідування. Дякую. Дякую. Сергій Володимирович, наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету. 10:29:51 ЯНЧЕНКО Г.І. Позиція комітету незмінна – відхилити правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 19 народного депутата Власенка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. 20 правка. 10:30:16 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Знов-таки, створюючи новий правоохоронний орган, ви запроваджуєте і нові механізми, зокрема механізм звіту НАЗК, щорічний механізм звіту НАЗК, в який ви додаєте окремий розділ, пов'язаний із викривачами. Знов-таки у мене просте питання: навіщо це робити, якщо у нас є діючий механізм, який передбачає щорічний звіт Національного антикорупційного бюро перед Верховною Радою? І все було би логічно, все було би зрозуміло. Є діючий правоохоронний орган, який звітує щорічно перед Верховною Радою, це вже встановлено законом, цей орган називається Національне антикорупційне бюро. Він має силові підрозділи, які можуть все виконувати, все робити, все забезпечувати. Навіщо передавати цю функцію? Чому? Знову питання: чому (так само як і по Закону про судоустрій), чому, навіщо це робиться, з якою метою? Дякую. Колеги, оскільки дана правка вона фактично пов'язана із попередньою концепцією пана Власенка щодо того, щоб змінити орган відповідальний за роботу з викривачами із НАЗК на НАБУ, така концепція не була підтримана комітетом. Така концепція не закладалася авторами законопроекту. І така концепція не відповідає діючому законодавству, тому що, нагадаю, напевно втретє, якщо не вчетверте в ці залі сьогодні, що відповідальним за роботу з викривачами на сьогоднішній день є Національне агентство з питань запобігання корупції. Тому позиція комітету - таку правку відхилити. Якщо пропозиція пана Власенка стосувалася, була пов'язана саме з такою логікою. Ставлю на голосування правку номер 20, народний депутат Власенко. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Насправді, я ще раз підкреслюю, у нас є Кримінально-процесуальний кодекс, згідно з яким будуть здійснюватися всі досудові розслідування. Заява викривача – це старт кримінального провадження. Бо заява викривача повинна бути внесена в ЄРДР. За цією заявою… Ця заява повинна стати підставою для початку досудового розслідування. І все одно це досудове розслідування буде проводити лише правоохоронний орган і лише в системі Кримінального процесуального кодексу, на підставі Кримінального процесуального кодексу, яку би хибну концепцію не придумав зараз комітет. В цьому є величезна проблема. Ви розриваєте… Ви штучно розриваєте і статус викривача – раз, і тих, хто працює з цим викривачем. Все одно з викривачем буде працювати той орган, який буде фактично розслідувати цю справу, а не НАЗК, яке не має повноважень розслідувати…

І нагадаю концепцію законопроекту, що юридична, психологічна, іншого роду підтримка надається викривачам, які викрили певну корупцію. НАБУ займається справами лише топ-корупціонерів, відповідно викривачі можуть також надати інформацію, яка стане корисною у розслідуваннях і Державного бюро розслідувань, і Національної поліції, і так далі. Тому позиція комітету - відхиляти ті правки, які перекладають відповідальність за роботу з викривачами із Національного агентства з питань запобігання корупції, яке на сьогоднішній день і так відповідальне за роботу з викривачами, на НАБУ. Тому, ще раз, позиція комітету - дану правку відхилити. Наполягаєте на голосуванні? 23 правка, Власенко. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. Дякую. За – 87. Рішення не прийнято. Правка номер 25, Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Ну, знову ми повертаємося до блоку питань, якими наділяється Національне агентство запобігання корупції невластивими функціями, зокрема, представництво в суді викривача у разі, якщо розглядається відповідна справа в суді. Ми створюємо таким чином абсолютно штучний інструмент, який просто видуманий, штучно вмонтований в кримінальний процес інструмент; який, я абсолютно не розумію, навіщо робити, якщо у нас є відповідний правоохоронний орган; якому, я так розумію, суспільство поки що ще довіряє більш-менш, я маю на увазі Національне антикорупційне бюро. Навіщо ми наділяємо НАЗК повністю, тотально невластивими функціями? І я вдячний пані доповідачці, що вона вже сказала, що все одно НАЗК буде змушений взаємодіяти з іншими правоохоронними органами, які фактично будуть розслідувати ті справи, які будуть порушуватись по заявах викривачів.

За – 87. Рішення не прийнято. Правка номер 25, Дякую, пане Голово. Правка номер 26 носить технічний характер. Тому що нам пропонують, щоб Національне агентство з запобігання корупції представляло викривачів у тих справах, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим. Це, насправді така юридична абракадабра, яка абсолютно є незрозумілою. Я пропоную технічно правильно викласти цю норму. Дякую.

106. Рішення не прийнято. 27-а, Фріс. Не наполягає. 30-а, Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Насправді знову НАЗК наділяється невластивими функціями: НАЗК отримує право апеляції по справах, по яких вона навіть не приймала участь. Це взагалі абсурдна конструкція, права його не порушені, участі він не приймав, а апеляцію подати може. Це абсолютно дивна юридична конструкція. Ще раз підкреслю, в усіх видах процесуальних кодексів право на апеляцію має або той, хто приймав участь, або той, чиї права порушені. Ви ж пропонуєте порушити - це є юридичний принцип, - і дати Національному агентству запобігання корупції в будь-яких випадках чи приймали вони участь у справі, чи не приймали, подавати апеляцію,

до якого юридичного захисту, яким юридичним захистом скористатися. Це може бути безоплатна правова допомога, це може бути особистий адвокат або це може бути НАЗК у випадку, якщо викривач не обрав перший або другий спосіб. По даному пункту хочу звернути вашу увагу на формулювання "НАЗК має право", не обов'язок, а має право. У випадку, якщо викривач, захистом викривача займається НАЗК, то НАЗК може мати таке право. Тому хочу звернути вашу увагу, що пропозиції до даної частини законопроекту, інші пропозиції були враховані або враховані редакційно, але дану конкретну правку позиція комітету є відхилити. 30 правка, Власенко. Наполягаєте на голосуванні? Правка номер 30, народний депутат Власенко, комітет не підтримав. Прошу визначатися. Правка номер 33, Власенко. Дякую, шановний пане Голово. 33 правка знову стосується обов'язку когось створювати анонімні гарячі лінії телефонні, анонімні. Знову ми говоримо про те, що анонім може стати викривачем. Анонім не може стати викривачем, смисл викривача в тому, що він називає… тому, до кого він звертається з викриттям, що він показує свою особистість. Так вона в подальшому захищається, інформація про це обмежується, але не може бути анонім викривачем.

Позиція комітету - відхилити дану правку, оскільки викривач для гарантій його захисту може і має право надавати інформацію анонімно. Тому пропозиція комітету - відхилити дану правку. Дякую. Сергій Володимирович, ви наполягаєте на правці? Ставиться на голосування правка номер 33 народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити цю правку. Прошу голосувати та визначатись. За-95 95. Рішення не прийнято. Наступна правка номер 34, народний депутат Власенко.

ви не виправили визначення викривача. У вас є не викривач, у вас є по суті будь-яка людина, яка може заявити, яка достеменно не знає про те, чи було корупційне правопорушення, чи не було. Плюс ви даєте… їй здалося, що було щось, при цьому ви говорите, що це можна робити анонімно. Ви собі уявляєте, який механізм ви створюєте? Це не про викривачів закон, в цьому ж і проблема, що це не викривачі. Це раніше називалось "стукачі", які анонімно писали доноси, які потім нічим не підтверджувались, а у вас далі ще в законопроекті, що ця людина не несе ні за що відповідальності, от що ми створюємо. В цьому ж величезна проблема. Ми за те, щоб був закон про викривачів, нормальних викривачів, як це відбувається в Раді Європи, в Європейському Союзі, але не так, як пропонується цим законом, знову аноніми. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Відхилити дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергію Володимировичу, ви наполягаєте? Шановні колеги, ставиться на голосування правка народного депутата Власенка, номер 34. Комітет пропонує відхилити. Прошу голосувати та визначатись. За-102 Рішення не прийнято. Наступна правка 35, народний депутат Фріс. Не наполягає.

Я вчергове звертаюся до розуму комітету профільного і до логіки, і до здорового глузду. Якщо у нас є правоохоронний орган, уже є він, уже він існує, який займається питаннями боротьби з корупцією, займається цим профільно, навіщо нам створювати, по суті, правоохоронний орган, розриваючи компетенції, розриваючи можливості, додаючи додаткових повноважень НАЗК, не забираючи цих повноважень ні в кого? Знову-таки з точки зору навіть, вибачте, економії бюджетних витрат ми створюємо додаткові силові підрозділи у НАЗК по захисту учасників кримінального процесу, хоча такі підрозділи уже є в НАБУ. Тому вчергове, я розумію зараз позицію комітету, який вчергове скаже, що вони це не приймають, але хоча би поясніть, чому? Пане Сергію, насправді аргумент, чому саме НАЗК відповідає за роботу з викривачами, був наданий вам в цій залі вже неодноразово. Інший момент, на який я хочу наголосити, що ні НАЗК, ні НАБУ не займається силовим забезпеченням свідків і так далі, цим займається спецпідрозділ МВС. І, власне, така конструкція і буде збережена. Тому ще раз, позиція комітету по цій та інших правках пана Власенка та інших народних депутатів, які пропонують змінити законодавчу конструкцію і перекласти відповідальність по роботі з викривачами із НАЗК до НАБУ, комітетом не підтримана. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Правка номер 37 народного депутата Власенка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Правка номер 39, народний депутат… Дякую. 41… А на якій будете наполягати? 44-а, Власенко. що викривачем може бути будь-яка особа, якій здалося, що щось там відбулося, то я принаймні пропоную додати, що під час свого викриття, під час здійснення викриття викривач зобов'язаний пояснити, звідки йому стали достеменно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення. Щоб це все не перетворилося, пробачте за таке не зовсім добре порівняння – знаєте? – із заявами, які були колись в Радянському Союзі, коли писали анонімки на сусіда, щоб отримати квартиру його. Тому викривач при перших своїх поясненнях повинен пояснити, звідки йому стали відомі дані. Не те, що він про щось там здогадується, а звідки йому стали ці дані відомі. Це повинно бути чітко зафіксовано для того, щоб викривач став викривачем реальним, а не просто фантазером, який пише донос на сусіда. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Позиція комітету – цю правку відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 44 народного депутата Власенка. Прошу визначатися та голосувати. За-103 Рішення не прийнято. Правка номер 48, Власенко. 49. Дякую, шановний пане Голово. Насправді ми повинні, ми повинні чітко регламентувати всі процедури, пов'язані з діяльністю тих, кого цей закон називає викривачами. Мені здається, що в даному випадку ці права повинні бути абсолютно чіткими, і викривач повинен отримати письмову інформацію щодо наслідків розслідування за його заявою максимально швидко після закінчення всіх попередніх перевірок, які здійснює Національне агентство із запобігання корупції згідно із тою концепцією хибною, як я вважаю, яку запропонував комітет. Нема що чекати декілька днів, в день закінчення перевірки, тим більше, що на перевірку дається 60 днів, викривач повинен отримати всі дані так само разом із рішенням НАЗК про результати проведення перевірки його заяви. Дякую. це по-перше. По-друге, ми пропонуємо надавати інформацію у триденний строк. Триденний строк – це насправді не такий великий строк, щоб говорити про певне затягування, з одного. З іншого боку, це дає можливість підготувати всі папери і сконтактувати з викривачем. Тому ризиків у даному формулюванні ми не бачимо. І позиція комітету відповідно: дану правку відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 49. Народний депутат Власенко наполягає на голосуванні. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. 51, Власенко. 10:49:26 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Насправді ми знаємо сьогоднішню практику Національного агентства із запобігання корупції, коли вони в штучному режимі затягують проведення перевірок, незважаючи на те, що є достатньо чітка регламентація того, що вони можуть продовжити строк проведення перевірки лише один раз, але ми знаємо, що вони дуже часто зловживають цими повноваженнями і фактично продовжують строк своєї перевірки. Тому для того, щоб розв'язати цю ситуацію, я і пропоную чітко зазначити, що повторне продовження строку внутрішньої перевірки не допускається. Це просто убезпечить усіх від можливих зловживань. Правка носить, з одного боку, технічний характер, але вона вона викликана тою практикою застосування законодавства з боку Національного агентства із запобігання корупції, яку ми вже маємо на сьогоднішній день. Дякую. Пане Сергію, я вдячна вам за ваші аргументи. Вони були частково враховані комітетом, і, як я вже говорила, комітет прийняв рішення про те, щоб максимальні строки перевірки скоротити з 60 днів до 45-ти. Тобто до 30 днів може тривати основний період перевірки, лише за потреби подовжити такий період, він може бути подовжений, але на період, який вдвічі менший від формулювання, яке було запропоновано у першому читанні. Тому пропозиція правка 50 була комітетом врахована. Правка 51 і 52, яка унеможливлює продовження проведення перевірок у випадку, якщо таке продовження потрібно, вони відповідно були відхилені. Сергій Володимирович, ви наполягаєте на голосуванні? Шановні колеги, ставиться на голосування правка 51 народного депутата Власенка. Комітет запропонував її відхилити. Прошу голосувати та визначатися. За-115 Рішення не прийнято. Наступна правка 53, народний депутат Алєксєєв. Наполягаєте? Будь ласка. Дякую. Моя правка стосується частини першої статті 53 законопроекту, відповідно до якої викривач самостійно обирає канали повідомлення і, наприклад, може повідомити керівника юридичної особи публічного права. Той в свою чергу встановлює ознаки кримінального правопорушення і лише після цього направляє матеріали в правоохоронний орган. Але робити перевірку, встановлювати ознаки кримінального правопорушення може лише попереднє слідство або суд.

Так? Ставиться на голосування правка 53 народного депутата Алєксєєва. Комітет рекомендує її відхилити. Прошу голосувати та визначатися. За-86 Рішення не прийнято. Наступна правка 54, народного депутата Власенка. Пропускаємо, дякую. Наступна правка номер 56, народного депутата Власенка. Пропускаємо. Наступна правка 58. Прошу, народний депутат Власенко. Дякую, шановний пане головуючий. Ми знову повертаємося до анонімок. Що нам пропонує законопроект? Розгляд анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього закону здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання запобігання корупції". Я ще раз підкреслю, колеги, ви у визначенні прибрали викривачів у європейському розумінні цього слова. Ви дали можливість будь-кому з будь-яких підстав, коли йому щось примарилось, приснилось і так далі, звертатись з відповідними заявами. Будь-яка людина і так має таке право, але він ніколи не отримував би статус викривача. В цьому величезна проблема. Людина і так має право звернутися з заявою до правоохоронного органу, але він не отримає всі гарантії як викривач. А тут ви ще додаєте анонімки вчергове. Тобто будь-який анонімний заявник стає викривачем з усіма процесуальними правами, з усіма гарантіями, з усіма безпеками і так далі, Дякую. Будь ласка, позиція комітету. 10:54:25 ЯНЧЕНКО Г.І. Відхилити дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правку відхилити. Сергій Володимирович, ви наполягаєте? Ставиться на голосування правка 58 народного депутата Власенка. Комітет рекомендує відхилити цю правку. Прошу голосувати та визначатись.

За-84 Рішення не прийнято. Правка номер 60, народного депутата Кабаченка. Наполягаєте? Прошу, народний депутат Кабаченко. Дякую. Всі ми пам'ятаємо про скандал в "Укроборонпромі", і всі ми сьогодні розуміємо, що є суспільна необхідність у повідомленні по корупцію, навіть якщо ця корупція містить державну таємницю. моя правка за номером 60 це якраз і є правка про можливість розкриття державної таємниці через зовнішні канали. Для того, щоб ми не повторювали досвід, який щойно трапився в "Укроборонпромі", треба дуже чітко прописати, яким саме чином буде розкриватися державна таємниця. Якщо зараз ми говоримо про Закон про викривачів, якщо викривач – це кожна людина, яка повідомляє про факт скоєння будь-якої корупції, то дуже логічно було б і в цьому законопроекті дуже чітко прописати алгоритм розкриття державної таємниці. Наступні мої правки, в них саме йде мова про те, яким чином, за яким саме алгоритмом має розкриватися державна таємниця. Дякую. ЯНЧЕНКО Г.І. Пане Кабаченко, дана дискусія вже мала місце на комітеті і, власне, позиція комітету полягає в тому, що дійсно це питання повинно бути врегульоване законом, в тому числі Законом "Про державну таємницю", який на сьогоднішній день перебуває у розробці. Відповідно до даної частини законопроекту було подано дві правки. 59-а врахована, яка визначає якраз, що така інформація, яка містить державну таємницю, її порядок повідомлення визначається законом. Відповідно пропозиція комітету по поправці номер 60 – відхилити. Наполягаєте на голосуванні? 73 правка, Кабаченко. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. 61-а, Іванісов.

до законопроекту: "Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім інформації, яка містить державну таємницю…". Ну, навіть якщо зараз законопроект і знаходиться на стадії… про розкриття державної таємниці знаходиться на стадії розробки, це не значить, що ми маємо випускати в життя законопроект про викривачів і повністю забувати про розкриття державної таємниці. Ми б могли зачекати, відправити законопроект на доопрацювання і вже включити до нього норму про розкриття державної таємниці. Іншими словами, ми на сьогодні створюємо портрет викривача дуже лімітованого, що може викривати виключно загальну інформацію та в деяких випадках інформацію з обмеженою відповідальністю. Дуже дякую. В цьому є суть цієї правки.

За-81 Рішення не прийнято. Кабаченко, правка номер 67. Не наполягаєте? Наполягаєте?

Добре. 72-а. 73-я. Включіть, будь ласка, мікрофон. Суть цієї правки встановлює дуже чіткий алгоритм повідомлення про державну таємницю. Якщо людина, наприклад, що працювала в "Укроборонпромі", спочатку повідомила про факт скоєння корупції до внутрішнього каналу і це не спрацювало, в неї виникає право повідомити це про регулярні канали. У разі, якщо регулярні канали також не видалися дієвими, то ця людина має право повідомити про факт скоєння корупції із державною таємницею таємницею до зовнішніх каналів, тобто до преси, тобто оприлюднити те, що їй стало відомо. Дякую. Пане Кабаченко, насправді ця та попередні ваші правки також мають значно ширший контекст, ніж передбачено законодавством, зокрема йдеться про розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам. Ми говоримо про інформацію, про корупційні злочини або такі злочини, які пов'язані з корупцією. Це по-перше. По-друге, по даній частині комітет обрав, визначив певну модель, і частина правок, поданих до цієї частини, була врахована. Відповідно ті поправки, які не, ну, можна сказати, не вписуються в модель, обрану авторами законопроекту і комітетом при його розгляді, рекомендуються до відхилення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? 73 правка, Кабаченко. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 74-а. Сюмар. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, змушена констатувати, на жаль, що певні маніпуляції відбуваються зараз з підготовкою цього законопроекту до другого читання. Ми на комітеті з вами чітко пропонували врахувати поправку Юрчишина, яка давала визначення, що викривач - це є інсайдер зі структур, які підлягають Закону "Про запобігання корупції". Що відбувається зараз. Тут написано, що "викривач - це фізична особа, якій стали відомі факти порушення у зв'язку із її професійною, господарською, науковою та іншою діяльністю". А що таке "громадська діяльність"? Хтось проходив повз якогось кіоску і щось вирішив написати, анонімно якийсь. Даруйте мені, це все може бути використано і з метою конкурентної боротьби, і з метою політичного переслідування. Моя правка стосується з приводу того, коли починаються права викривачів. якщо вони з моменту повідомлення будь-якої людини будуть починатися і невідомо коли закінчуватися, бо закон не дає відповіді на… 10 секунд, будь ласка. 10 секунд. СЮМАР В.П. І ми не розуміємо, коли вони закінчаться. То ми просто всіх, хто що-небудь накатає, ми їм даємо величезні права і не розуміємо, коли вони закінчаться. Будь ласка, позиція комітету. 11:03:03 ЯНЧЕНКО Г.І. Колеги, на відхиленні даної поправки наполягало експертне середовище та громадськість, яка тривалий час працює якраз із викривачами. Небезпека цієї правки полягає в тому, що виникає період, коли викривач не має ніякого додаткового юридичного захисту, захисту своїх трудових прав, тощо. Відповідно, враховуючи таку позицію, комітет рекомендував цю правку до відхилення. Дякую. Ви наполягаєте на правці? Ставиться на голосування правка народної депутатки Сюмар, правка номер 74. Комітет рекомендує відхилити цю правку. Прошу голосувати та визначатись.

Не наполягаєте. А на якій будете наполягати? 76-а? 76-а. Може, об'єднати все ж таки правки, да? Може, давайте трішки більше часу і ви по всім правкам узагальнено скажете? Я думаю, що і колеги в залі не будуть заперечувати.

не зовсім буде гарно прибирати виступаючого, я з місця дам 5 хвилин. Я не чую. Шановні колеги, насправді, я ще раз підкреслю те, з чого я починав. По-перше, ми повністю підтримуємо намагання Президента запровадити законодавче регулювання діяльності викривачів. Це європейська тенденція, це тенденція Ради Європи, це наше зобов'язання, одне із наших зобов'язань перед Радою Європи, тут немає жодних проблем. Але, на жаль, запропонований законопроект - це не законопроект про викривачів, це законопроект про те, що називалося в радянський період "стукачами". Викривач, згідно з європейськими нормами, це людина, яка працює всередині системи, яка достеменно знає про скоєння корупції, яка володіє реальною інформацією, і відтак вона повідомляє цю інформацію або своєму керівнику, якщо вона впевнена, що керівник не замішаний в корупції, або у правоохоронні органи. І саме тому, що викривач достеменно знає цю інформацію - раз, саме тому, що викривач знаходиться всередині системи два, він отримає той величезний обсяг прав, повноважень і гарантій, а не тому що це звичайна людина, яка з вулиці прийшла, ткнула в свого сусіда і сказала, що він корупціонер. Це перше. Друге. Запропонованим законопроектом пропонується передати абсолютно невластиві функції Національному агентству з запобігання корупції, незважаючи на те, що у нас є профільний орган, який називається "Національне антикорупційне бюро". Національне агентство з запобігання корупції хочуть зробити учасниками кримінальних проваджень, що їм не властиво, надати їм функції захисту цих людей, що їм не властиво. Давайте передамо ці функції НАБУ, яке вже є, вже створено, вже має відповідних фахівців, є учасником кримінальних проваджень, має право розслідувати ці справи, має силові підрозділи. Це друге. Третє. Викривачі наділяються низкою не властивих функцій, зокрема моя правка 76, право на захист якої у мене лагідно відібрав Голова Верховної Ради, за моєї згоди, вона говорить про те, що викривачам надається право відмовитись від свідчень. Уявіть собі ситуацію, людина написала анонімку, потім виявилося, що це він, потім виявилося, що це не зовсім все правдиво, а людина, викривач так званий, має право відмовитись від свідчень. Це абсурд. Це повністю ламає принцип кримінального процесу, у нас від свідчень має право відмовитись лише обвинувачена особа або особа щодо себе та своїх родичів відповідно до статті 63 Конституції. Ми ламаємо повністю базові принципи кримінального процесу. Далі що відбувається? Далі відбувається, знову-таки викривач отримує винагороду - немає питань, викривач отримує винагороду, коли… А якщо ці гроші ніколи не будуть стягнуті з тої особи, на яку він написав заяву? Коли і як, і хто буде, з яких коштів будуть отримувати кошти викривачі? Четверте: анонімка. Анонім не може бути викривачем, я про це говорив впродовж багатьох поправок. Далі. Це все в комплексі насправді говорить про те, що це не викривач, це людина, яка отримала абсолютно невластиві функції. Ще одна річ. Припустимо, згідно з цим законом викривач отримав беззаперечне право на відшкодування своїх витрат. А скажіть, будь ласка, хто буде відшкодовувати витрати викривачу, якщо в подальшому з'ясується, що його викривання були неправдивими? Хто буде відшкодовувати? За рахунок кого будуть ці відшкодування? Викривач отримує згідно з вашим законом беззаперечне право на відшкодування по безпеці, по адвокатах, по його участі в процесі, а потім з'ясується, що він, вибачте, збрехав. Хто буде йому відшкодовувати і з яких коштів? Все це, здавалося би, технічні питання, але в комплексі це не технічні питання, у комплексі це підтверджує, що зазначений закон не про викривачів, зазначений закон має такі недоліки, які, на жаль, підтримати не можна. І саме погане для мене як для народного депутата, що я не розумію, чому комітет пристав на абсолютно хибну концепцію, з якою він не зрушується ні вправо, ні вліво, незважаючи на те, що закон містить, очевидні порушення, в тому числі, можливо, і Конституції України. Тому я дійсно знімаю всі свої подальші поправки, але фракція "Батьківщина" в такому вигляді не може підтримати цей законопроект, бо цей законопроект не про викривачів, а про "стукачів". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Володимировичу. Дякую за позицію конструктивну. Комітет, Сергію Володимировичу, я хотіла вам насправді подякувати за роботу над даним законопроектом… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, тиша в залі, тому що не чутно. Колеги… Колеги…

Водночас є правки, які руйнують модель даного законопроекту. Про НАБУ - ми кілька разів обговорювали уже це питання. Враховуючи, що захист викривача, власне, гарантується і по тих справах, які не пов'язані із топ-корупцією, а йде саме про захист, про захист трудових прав, надання охорони, про яку ми говорили, про правову та психологічну допомогу. Далі підслідністю таких справ може бути не лише НАБУ, а й також і ДБР, і Національна поліція. Другий пункт: по коштам викривачу. Власне, ми говоримо, концепція даного законопроекту говорить про грошову винагороду, а не відшкодування. Відповідно даним законопроектом передбачається, що що викривач має право на грошову винагороду одразу після ухвалення рішення суду. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Галина Ігорівна. Наступна правка 82-а, Юрчишин.

103-я, Кабаченко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Правка 103 включає в собі два пункти. Перший пункт. Ми говоримо про фінансове стимулювання та (або) про фінансову винагороду викривачу. Але не дуже зрозуміло, чому саме ми виставляємо бар'єр, досягнувши якого викривач зможе отримувати ці гроші. Принцип законопроекту має бути наступним. Якщо ми вводимо абсолютно новий інститут викривача, то кожен викривач має право на отримання грошей. Або ніхто з викривачів не має права на отримання грошей. А тут ми вводимо норму, що якщо викривач викрив корупціонера, що заподіяв шкоду у розмірі більш ніж 9 мільйонів гривень, то лише в цьому випадку він має право на отримання десяти відсотків. І тут вважається, що цей викривач або міг працювати з корупціонером, або йому стало відомо про велику корупцію. А що ж з приводу малої корупції? І інше питання. Кошти мають спочатку бути зараховані до держави Дайте 10 секунд. КАБАЧЕНКО В.В. Інша правка полягає в тому, що перш за все кошти мають бути зараховані до бюджету держави і вже потім виплачені викривачу. Завтра буде уряд у нас у гостях, і ми його запитаємо питання, чи включено це до бюджету-2020. Дякую. Позиція комітету. підготовки даного законопроекту і його обговорення було багато закидів на те, що може утворитися такий викривацький спам. І якщо моделювати ситуацію викриття, наприклад, хабара даішнику у сумі 100 гривень, буде зобов'язувати і НАЗК, і інші органи органи проводити цілу серію різного роду заходів. Викривач у такому випадку може отримати винагороду у сумі 10 гривень. Чи має сенс така грошова винагорода? На мою точку зору, сумнівно. Тому і закладається концепція про те, що додатковий стимул, додаткова мотивація надається саме тим викривачам, які викрили великі обсяги, великі масштаби корупції. Те, що стосується терміну, коли виплачується така грошова винагорода, то це теж фактично був компроміс, якого змогла дійти робоча група, яка розробляла даний законопроект. Враховуючи, що, з одного боку, сама робота над кримінальним провадженням може бути достатньо... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Галина Ігорівна, давайте так, щоб в час ви вкладалися. Позиція комітету. Галина Ігорівна, позиція комітету. Добре. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 103. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. 109, Алєксєєв. Включіть, будь ласка, мікрофон. Ця правка стосується винагороди викривачеві. Справа в тому, що в чинному... що в законопроекті передбачено 10 відсотків від грошового розміру предмету корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Моя правка пропонує, що від коштів, які були фактично відшкодовані до держаного бюджету після набуття законної сили обвинувального вироку суду. Справа в тому, що ці кошти можуть бути не стягнуті, немає чіткого зазначення: набув вирок суду, не набув вирок суду чи рішення суду. А словосполучення, коли буде чітко зазначено, що від коштів, які надійшли до бюджету, воно нівелює ризики, і буде виплачуватись винагорода саме від коштів, які надійшли до бюджету. Дякую. така модель законопроекту була компромісною. Враховуючи, що кримінальне провадження може бути достатньо тривалим, ми запропонували надавати грошову винагороду відразу після ухвали суду. І тут хочу наголосити. Попередній відповідач, можливо, дещо заплутався, але на грошову винагороду викривач має право претендувати лише після винесення ухвали суду, де буде задокументовано або зазначено, які збитки були нанесені державі або громаді даним корупційним злочином, і відповідно яка сума, на яку суму може претендувати викривач у якості грошової винагороди.

За-91 Рішення не прийнято. Правка 115, Гриб. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановний Дмитро Олександрович, я прошу надати мені 3 хвилини, тому що у мене є 3 правки по цьому законопроекту. Перша правка була під номером 2… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте ще плюс 2 хвилини. І ви більше не будете, да, брати слово? Я правильно розумію? 11:18:12 ГРИБ В.О. Так, тільки ці 3 хвилини, і все. Колеги, я хочу всіх запросити все ж таки прислухатися до тих правок, які зараз пропонують депутати. Ми зараз з вами говоримо про викривачів, і якщо ми нічого не зробимо для того, щоб захистити суспільство від наклепу, від хворих людей, то, знаєте, в нашому суспільстві буде набагато більше ворожнечі та антагонізму. Тому я прошу другою правкою ввести такий термін, як "недобросовісний викривач". Іншою правкою, 115, я прошу, щоб дійсно захистити людину від наклепу та такого недобросовісного викривача, щоб йому потім перерахували всі збитки моральні та фінансові, які він поніс внаслідок того наклепу. Але, я так чую, що дійсно ці правки сьогодні, вони не будуть підтримані достатньою кількістю голосів. Тому я прошу зал, народних депутатів узагалі не голосувати за цей закон у такому вигляді. Якщо він буде прийнятий, то в нас з вами у суспільстві буде набагато більше проблем, чим їх вирішення. Я всім дуже дякую. Дякуємо. Ви не наполягаєте, я так розумію, на голосуванні, так? Дякую. Далі, будь ласка, правка 116, народний депутат Пузанов. Не наполягає. Ще раз, будь ласка. (Шум у залі) За вашу? А, ви помахали - "ні", я зрозумів – ні. Добре, тоді ставиться на голосування… Я почув. Ставиться на голосування правка народної депутатки Гриб, правка 115. Рішення комітету – відхилити. Прошу голосувати та визначатися. За-96 Рішення не прийнято. Наступна правка народного депутата…

Зараз, секундочку. Народний депутат Фріс, 144-а. Пузанов, Фріс, Правка 157, народний депутат Скороход. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка … Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ми підходимо до кінця розгляду правок. Шановні колеги! 199-а, Іванісов. Не наполягає.

Шановні колеги, ми закінчили розгляд правок. Я даю хвилину для підведення підсумків заступнику голови комітету Янченко Галині Ігорівні. І переходимо до голосування. Прошу підготуватися до голосування. на його важливість в тому числі у формуванні культури відповідальних громадян, громадян, які, якщо їм стало відомо про той чи інший корупційний злочин, не приховують цю інформацію, а повідомляють про таку інформацію правоохоронним органам. Лише якщо ми всі будемо відповідальними громадянами, ми можемо розраховувати на те, що ситуація по зменшенню корупції буде, дійсно, змінюватися. Наголошую, що метою даного законопроекту є фактично додатковий захист і стимулювання таких відповідальних громадян, які готові про відомі їм факти корупції повідомляти і Національне агентство з питань запобігання корупції, і правоохоронні органи. Дякую вам. І прошу підтримки даного… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. З мотивів слово голові комітету Красносільській Анастасії Олегівні. 11:23:46 Колеги, у нас прозвучало декілька міфів щодо цього законопроекту, які я би хотіла дуже швидко розвіяти. Перше. Ми не перетворюємо НАЗК на правоохоронний орган. НАЗК працює по захисту викривачів із 2015 року. Жодних змін до Кримінального процесуального кодексу про статус НАЗК немає. НАЗК перевіряє повідомлення від викривачів так само, як воно це робить по деклараціям, якщо бачать ознаки злочину, пересилає іншим правоохоронним органам. Друге, колеги. Повідомлення вже зараз від викривачів по Закону "Про запобіганню корупції" приймаються. По 214 статті Кримінального процесуального кодексу приймається повідомлення і реєструється. Анонімний викривач, якщо ми не знаємо його особи, очевидно, що не отримає якогось спеціального статусу і захисту. І останнє, колеги. Відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про злочин вона в кримінальному кодексі є і зберігається. Тому цей запобіжник також діє. Прошу всіх звернути на це увагу і підтримати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми переходимо до голосування. Ви готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції (реєстраційний номер 1010). Прошу підготуватись. Прошу підтримати та проголосувати.

За-252 Рішення прийнято. Дякую. Закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання… (Шум у залі) По фракціям покажіть, будь ласка. Партія "Слуга народу" - 233, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Солідарність" - 0, "Батьківщина" – 2, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 15, позафракційні – Дякую. Переходимо до наступного питання. Ми сьогодні його розглянемо. Якщо треба, ми продовжимо нашу роботу, Ірино Володимирівно. Шановні колеги… Я вам обіцяю, що сьогодні ми його розглянемо. Ставлю на розгляд проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (реєстраційний номер 1081) (друге читання). Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Шуляк Олені Олексіївні. Шановний головуючий, шановні колеги, в нас є буквально півгодини, давайте їх швиденько використаємо для користі. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своїх засіданнях 1-го та 9 жовтня 19-го року відповідно зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (реєстраційний номер 1081), який прийнято Верховною Радою в першому читанні за основу 11 вересня 2019 року. Законопроектом пропонується створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва і в результаті запровадження законопроекту подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг в сфері будівництва, а також отримання таких послуг проводиться виключно в електронній формі 24 години 7 днів на тиждень. Скорочується перелік документів, усуваються дублюючі при поданні таких документів для отримання дозволів. Запроваджується електронна взаємодія між державними електронними інформаційними ресурсами, суб'єктами надання адміністративних послуг у сфері будівництва за принципом "єдиного вікна". Оплата адміністративних послуг, штрафів за правопорушення правопорушення в сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи буде здійснюватись. І запроваджується відкритий доступ до інформації, яка міститься в електронній системі, окрім персональних даних, через портал електронної системи. До розгляду законопроекту Верховною Радою України в другому читанні комітетом підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 204 поправки і пропозиції, які надійшли від 12 суб'єктів права законодавчої ініціативи, з яких 97 враховано, 11 враховано частково, 32 враховано редакційно, 60 відхилено, а 4 - внесено для визначення Верховною Радою України, адже щодо них комітет не прийняв рішення. Я думаю, ми можемо переходити до розгляду поправок. Не наполягає. 3, Бондар. А є Бондар в залі? Ні. Правка номер 5, Плачкова. Не наполягає?

Врахована частково. Включіть, будь ласка, мікрофон. 10 правка, Івченко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Я дякую комітету, що врахували мою правку частково, і хочу сказати, що таким чином ми зробили неможливим деякі додаткові корупційні ризики, які, можливо, були при погодженні містобудівної документації такої державної компанії, як "Украерорух". Я вже говорив попередньо, що аеродроми поділяються на різні класи, і люфт від 12 кілометрів погодження до 50 створює створює умови таким керівникам або експлуатантам таких аеродромів займатися корупцією. Тому я дякую, що ви врахували частково, і я надіюся, що ми будемо продовжувати вдосконалювати, робити дерегуляцію для в тому числі органів місцевого самоврядування, які зараз отримують землю і повноваження, і будуть залучати додаткові Дякую. Я так розумію, ви не наполягаєте на голосуванні? Дякую вам.

55-а, Івченко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, там просто не видно вашого Колеги, я мушу сказати ще, що місцеве самоврядування гарантується статтею 6 Закону про місцеве самоврядування, говорить, що саме жителі територіальної громади, саме люди, які проживають на місцевості, надають пропозиції до генеральних планів, до планів зонування територій, що вони хочуть бачити на своїй території: або це сонячні батареї, або це переробка аграрної продукції і так далі. І я хотів би, щоб ми не створювали можливості деяким експлуатантам деяких аеродромів використовувати свої службові і посадові обов'язки задля того, щоб фактично викачувати з бізнесу за рахунок своїх підписів корупційні кошти. Тому я прошу, щоб ми цю правку підтримали і дали можливість саме органам місцевого самоврядування приймати рішення за погодженням… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Ви наполягаєте на голосуванні? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 55 народного депутата Івченка, комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Добре. Правка номер 60, Івченко. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Я дякую всім колегам хто підтримав. Я ще раз хочу подякувати комітету, що ми почнемо діалог і ефективно фактично зміни до Повітряного кодексу, щодо того, щоб ми не створювали в законі, який ми назвали "Порядок надання адміністративних послуг", фактично питання, які не стосуються до покращення адміністративних послуг, а навпаки, ми створюємо додаткове навантаження на тих людей, які заводять інвестиції на територію. Тому ця правка і говорить, що об'єкти інфраструктури, я б хотів, щоб вони це робили один раз, і більше органи місцевого самоврядування не приходили до цих експлуатантів за… ГОЛОВУЮЧИЙ. …за кожний об'єкт, який вони будуть перепрофільовувати. Тому ми за місцеве самоврядування, за реальну децентралізацію, і ми підтримуємо даний законопроект в цілому при умові, що ми будемо працювати. Вадим Євгенович, скажіть, будь ласка, а ви наполягаєте на наступних своїх правках? На якій будете наполягати? Не на жодній. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Поставити, Вадим Євгенович? Ставлю на голосування правку номер 60 народного депутата Івченка. Прошу визначатися та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. 69-а. Білозір. Не наполягає. 71-а, Крячко. Не наполягає.

Шановні колеги, може, ми підемо іншим шляхом? Чи є в залі народні депутати, які наполягають на своїх правках? Бондар

Дякую. Ганна Бондар, 220 округ, фракція "Слуга народу". Я повністю підтримую цей законопроект, окрім одного пункту, де визначається те, що в містах у головного архітектора міста забирається право розглядати і погоджувати проекти в історичних центрах міст. Насправді сьогодні що відбувається: попередня Верховна Рада викреслила навіть проектні пропозиції і ескізи, які мав подавати забудовник для того, щоби показати, що він хоче будувати в історичному центрі. Сьогодні ніхто в місті взагалі не бачить намірів забудовника, і це єдиний шанс норми не дуже досконало працює, але вона є для того, щоби міста і виконкоми змогли приймати власні рішення щодо розгляду таких проектів. Я вважаю, що цю норму треба залишити в Законі "Про архітектурну діяльність" з подальшим переглядом, розробленням нормальної процедури. Однак зараз її виключати не можна. То прошу підтримати мою правку номер 24. Дякую. По-перше, хочу зазначити, що це не нововведення, а технічна правка. Ще в 2011 році держава реформувала будівельні відносини та уніфікувала дозвільні процедури у цій сфері. І законами України "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про архітектурну діяльність" була встановлена норма про звільнення від будь-яких будь-яких погоджень проектів, які розроблені відповідно до вихідних даних. І "Прикінцевими положеннями" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" було встановлено, що закони, які прийняті на набрання чинності цим законом, діють у частині, що йому не суперечать. Таким чином, норма 2008 року щодо погодження головним архітектором проектного рішення об'єктів не може застосовуватися, оскільки суперечать вищезазначеним нормам. І якщо подивитися зараз на офіційні веб-портали адміністративних послуг міста Києва, Львова, Харкова, Дніпра підтверджується, що ця адміністративна послуга з погодження проекту головним архітектором не надається. І якщо фактично погодження і здійснюється, то воно здійснюється незаконно, адже законом не встановлені такі обов'язкові вимоги до процедури,

Ми не можемо, ми повинні проголосувати кожну: 22-у, потім… Це 24-а. Ви наполягаєте на 24-й, да? На 22-й? Давайте 24-у. Ставлю на голосування правку номер 24. Прошу визначатися та голосувати. Почекайте,

За-247 Рішення прийнято. Правка номер 22. Тоді не треба. Ні, так а кажуть, що вже не треба. Все, да, правка проголосована. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування...

Ставимо на голосування... Ні, все, вибачте, ми всі, пройшли всі правки щодо цього закону, тому переходимо до голосування. Шановні колеги, прошу підготуватися до голосування. Ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (реєстраційний номер 1081). Прошу підтримати та проголосувати.

За-319 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг (реєстраційний номер 1061). Доповідає голова підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Скічко Олександр Олександрович. Добрий день, шановні колеги. Комітетом з питань транспорту та інфраструктури був підготовлений для розгляду у другому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг за реєстраційним номером 1061. Я нагадаю, що цей законопроект був відзначений Президентом як невідкладний. Україна порівняно з країнами ЄС має наднизькі показники безпеки дорожнього руху, які призводять до жахливих показників смертності та травматизму на дорогах. Цей законопроект є одним із низки заходів, які спрямовані на безпеку руху на автошляхах. Аудит безпеки стане обов'язковим для автомобільних доріг міжнародного та національного значення, на всіх інших дорогах буде здійснюватися перевірка саме безпеки. Також законопроектом врегульовується визначення органів державної влади та їх повноваження, які здійснює Державне управління у сфері безпеки автомобільних доріг, визначення поняття управління безпекою автомобільних доріг і встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, що здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг. Міністерство інфраструктури України, Державне агентство автомобільних доріг України та Державна служба України з безпеки на транспорті підтримує його прийняття. При підготовці законопроекту до другого читання від народних депутатів надійшло 49 пропозицій, які були внесені до сформованої порівняльної таблиці і розглянуті комітетом на своєму засіданні. З них 16 пропозицій було враховано, 33 пропозиції було відхилено. Комітет з питань транспорту та інфраструктури також погоджується і просить врахувати зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України, яке стосується викладення абзацу 1 розділу ІІ законопроекту в такій редакції. Далі під стенограму. Цей законопроект набирає чинності через 6 місяців із дня його опублікування, крім абзацу 5 підпункту 12 пункту 2 розділу І цього Закону, який набирає чинності щодо міжнародних доріг з 1 січня 2021 року, та щодо національних автомобільних доріг через 2 роки з дня його опублікування. З урахуванням викладеного, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект (реєстраційний номер 1061) в другому читанні та в цілому. Колеги, я прошу врахувати висловлену пропозицію комітету. Дякую. Дякую. Переходимо до розгляду правок. Перша правка, номер 1, народний депутат Горенюк. Наполягаєте? Не наполягає. Дякую. Прошу? Шановні колеги, чи є в когось бажання наполягати на тих правках, які відхилені? Є. Ви можете сказати номери тоді своїх правок? Чи давайте будемо йти. Горенюк не наполягає, так? Не наполягає? Просто махніть "ні", я все рівно вас не чую. На всіх не наполягаєте? Дякую. Так, народний депутат Івченко, правка номер 3.

Насправді ми вітаємо бажання Президента цим законопроектом навести лад на автомобільних шляхах нашої держави. Справді, в Україні найвищий рівень травматизму або дорожньо-транспортних пригод пригод за всі часи незалежності. І навіть там, де будуються або ремонтуються дороги, рівень безпеки не зменшується. Моя поправка стосується визначення аудиту безпеки автомобільних доріг, що це є незалежне системне технічне та детальне оцінювання сукупності всіх технічних характеристик автомобільних доріг, завдяки яким забезпечується запобігання та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Але, зважаючи, що комітет запропонував більш ширше значення цього терміну, я не наполягаю на голосуванні цієї поправки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Наступна правка номер 5, народний депутат Клименко. Не наполягає. Наступна правка номер 6, народний депутат Клименко. Теж не наполягає. Наступна правка номер 9, народний депутат Цимбалюк. Наполягаєте, так? Будь ласка, народний депутат Цимбалюк. ми розуміли, що аудит проводиться на стадії проектування автомобільних доріг, здачі в експлуатацію і самої експлуатації. І дуже важливо, щоб цей законопроект пропонував, щоби аудитор створював умови, щоби проектант враховував стан рівня аварійності місць концентрації дорожньо-транспортних пригод в процесі вже експлуатації тих доріг. І є питання до самих аудиторів. Це будуть незалежні фізичні, юридичні особи, які будуть реєструватись в спеціальному органі виконавчої влади, тобто в Кабінеті Міністрів. моя правка стосується самого визначення безпеки автомобільних доріг. І я хотів би почути від авторів… Будь ласка, позиція комітету. 11:49:23 СКІЧКО О.О. Запропонована редакція звужує поняття і виключає врахування технічних характеристик інженерних комунікацій, пристроїв, споруд, які безпосередньо впливають на забезпечення безпеки автомобільної дороги та запобігання і зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків. Тому комітет відхилив дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте, так? Дякую.

стосувалася перевірки безпеки проектів автомобільних доріг як визначення, що це незалежна, детальна, систематична та технічна перевірка безпеки саме розробки характеристик проекту дорожньої інфраструктури, яка охоплює усі етапи – від планування до початку робіт. ми погоджуємося з авторами, і дуже важливо, щоб в процесі підготовки до другого читання був врахований саме відсоток сплати за аудит від загальної вартості, він зменшений. Тобто це говорить про те, що на органи місцевої влади, місцевого самоврядування, тих, які є замовниками, буде зменшений саме цей фінансовий тиск. Але ми вважаємо, що потрібно досягнути головного – хто у нас в державі буде відповідати за безпеку доріг. 15, Клименко. Дякую. Бондарєв, правка номер 17. Включіть, будь ласка, мікрофон. Друзі, ми вітаємо прагнення авторів законопроекту все ж таки навести лад на дорогах. І, дійсно, ми підтверджуємо своє бажання поруч рухатись в цьому напрямку, і наша фракція буде підтримувати цей законопроект. Але є певні зауваження. Одним з таких є таке. Закон України "Про автомобільні дороги" доповнюється новою статтею, що наша пропозиція є, щодо Державного управління у сфері безпеки автомобільних доріг. Згідно з запропонованою редакцією статті передбачається, що державне управління у сфері безпеки автомобільних доріг буде здійснюватись в межах своїх повноважень поряд з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади, також і органами місцевого самоврядування. пропонується виключити, і, враховуючи викладене, пропоную з редакції нової статті 6-1 виключити посилання на органи місцевого самоврядування, тому що це не орган виконавчої влади. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Дякую. Наступна правка номер 21, народний депутат Івченко. Не наполягає. Наступна правка 24, народний депутат Івченко. Не наполягає. Наступна правка 28, народний депутат Бондарєв. Будь ласка. Положення законопроекту стосовно внесення змін до статті 40 Закону України "Про автомобільні дороги" передбачає розширення переліку можливих напрямків спрямування коштів, що виділяються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування. Передбачається, що кошти зможуть використовуватись на певні заходи, направлені на зменшення економічних витрат у зв'язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод. При цьому законопроект не містить детального визначення змісту можливих заходів, на які зможуть використовуватись ці кошти, мета та кінцеві цілі цих заходів. Запропоновані мною зміни конкретизують, на що саме мають витрачені ці кошти та спрямовані: на забезпечення безпечного руху. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Дякую. Правка номер 32, Цимбалюк. А, ні, вибачте, я перескочив трошки. Правка номер 30, Бондарєв. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:53:59 БОНДАРЄВ К.А. Дякую. Бондарєв, "Батьківщина". На даний час редакція абзацу 3 статті 41 Закону України "Про автомобільні дороги" містить першочергові напрямки спрямування коштів, що виділяються на реконструкцію та ремонт вулиць і доріг міст та інших населених пунктів. Водночас положення статті не містять загальної мети фінансування заходів із забезпечення безпеки руху та екологічного стану вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, ремонт і реконструкцію мостів та шляхопроводів. Запропоновані мною зміни конкретизують, на що саме мають бути спрямовані кошти на забезпечення безпеки руху. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я так розумію, не наполягаєте? А скажіть, будь ласка, на наступних правках будете наполягати, чи, може, якось їх узагальнимо? Дякую вам дуже. Цимбалюк, правка номер 32. Наполягаєте? А скажіть, може ми якось узагальнимо? Щоб ми встигли до перерви проголосувати. Остання, так, правка? Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Остання правка - і будемо переходити до голосування за закон. Правка номер 32, народного депутата Цимбалюка. Шановний головуючий, шановний доповідачу, шановні колеги! Я насправді хотів би коротко зупинитись на правці. Коли ми кажемо про аудит на національних, на міжнародних дорогах, то ми повинні казати про аудит на також і місцевих. Тому, коли є місця концентрації ДТП і місцеві дороги функціонують здачі в експлуатацію 60-х років, то ми не маємо права ризикувати безпекою громадян і на цих дорогах. І тим більше, коли вони фінансуються з місцевих чи інших бюджетів. Моя правка стосувалася саме цього. Але я хотів би на завершення сказати. Подякувати авторам, подякувати Президенту за такий потрібний закон. І майбутні законопроекти мають стосуватися, як забезпечити контроль за безпекою. Тому що справді в Україні є другий, внутрішній фронт, коли кожен день гинуть від 2-х до 25 людей… Дякую. Шановні колеги, ми пройшлись по всім правкам. Прошу підготуватись до голосування. Прошу підготуватись. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг (реєстраційний номер 1061). Прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. 11:57:23 За-316 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, я оголошую перерву. Вибачте, одна одна хвилина, зачитає оголошення Руслан Олексійович. 11:57:37 СТЕФАНЧУК Р.О. В мене декілька оголошень, просто вони вже лежать третій день, з вашого дозволу. Шановне товариство, оголошення про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Країна доступна для всіх", співголовами - народні депутати Довгий, Зінкевич і Мезенцева. наступна. Створення міжфракційного депутатського об'єднання "Енергетика та довкілля", співголови - народні депутати Маріковський і Василенко. Створене міжфракційне депутатське об'єднання "Дніпро", співголова… голова, перепрошую, народний депутат Медяник. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "За рідну Сумщину", голова - Ананченко Михайло Олегович. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Слобожанщина", керівник об'єднання - народний депутат Кучер. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Житомирщина", головою - народний депутат Кицак. І створено міжфракційне депутатське об'єднання "Черкащина", голова цього об'єднання - Корнієнко Олександр Сергійович. Дякую. Шановні колеги, оголошується перерва до 12:30. Прохання не запізнюватися. Від народного депутата Іванісова: "При голосуванні за законопроект 1010 не спрацювала кнопка, прошу зарахувати голос за". Від народного депутата Сушка: врахувати голос "за" за проект Закону 1081. Від народного депутата Брагара: "Прошу врахувати мій голос "за" при голосуванні проекту 1010". Далі. Від народного депутата Бакунця: "Прошу зарахувати мій голос "за" при голосуванні за законопроект 1035 зі значком 2".

Від народного депутата Задорожнього: "Прошу врахувати голос "за" за законопроект 1008". Перепрошую, Ковальчук теж 1008. Далі. Від народного депутата Драбовського: "Прошу врахувати голос "за" за законопроект 1008". А також заява від народного депутата ………. також

Шановні колеги, переходимо до розгляду питання порядку денного. Вам запропонований для розгляду проект Закону про верифікацію та моніторинг державних виплат (реєстраційний номер 1231). Доповідає голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякова Галина Миколаївна. 20 вересня 19-го року 254 голосами народних депутатів прийнято у першому читанні за основу проект Закону України про верифікацію та моніторинг державних виплат. До законопроекту надійшло 76 пропозицій від 13 народних депутатів, з яких 17 враховано повністю, 2 враховано частково, 57 відхилено. З урахуванням підтриманих пропозицій комітет на своєму засіданні 8 жовтня 2019 року розглянув та схвалив порівняльну таблицю до законопроекту. Крім того, на засіданні робочої групи комітету… комітет опрацював і вважає, що необхідно також додатково після прийняття цього законопроекту розглянути зміни до ще деяких законів України. Зокрема, до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової

Однак внесення таких пропозицій суперечило б вимогам статті 116 Регламенту Верховної Ради, оскільки не були предметом розгляду в першому читанні. Враховуючи зазначене, комітет опрацює та якнайшвидше внесе додатковий законопроект, який би врегулював зазначені законопроекти, які розглядалися на засіданні комітету. За результатами розгляду комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді зазначений законопроект прийняти в другому читанні та в цілому як закон. Прошу народних депутатів підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую, Галино Миколаївно. Правка номер 1, Королевська. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 12:43:26 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, я хочу вам нагадати, що коли ми приймали, ви, точніше, приймали цей законопроект у першому читанні, то наш альтернативний законопроект ви обіцяли врахувати при підготовці для другого читання. Але ж, на жаль, з 31 поправки, яку підготувала "Опозиційна платформа - За життя", жодної поправки не враховано. Ми розуміємо, що кожна влада хоче, щоб в нашій країні були тільки заможні, щасливі та здорові громадяни, щоб вони сплачували вчасно податки та помирали в день виходу на пенсію. Але ж, на жаль, цього зробити неможливо. Сьогодні треба захистити право людей на отримання їх законних виплат. Сьогодні не індексуються пенсії, не сплачуються вчасно лікарняні, є 2 мільярди 800 мільйонів заборгованості по заробітній платі. Але ж уряд на це не відповідає. Але сьогодні ви хочете позбавляти людей Я наполягаю на тому, щоб перша поправка – забезпечення дотримання прав та інтересів реципієнтів державних… законопроекту цією правкою додається забезпечення дотримання прав та інтересів реципієнтів державних виплат. Комітет, його висновок, що ця пропозиція дублює інші положення законопроекту, якими визначається, до державні органи під час здійснення верифікації керується принципами верховенства права та забезпечення прав і свобод людини та громадянства. Тому така норма є. Комітет прийняв рішення правку відхилити. Наталія Юріївна, наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 1. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати. 12:45:26 За-43 Проти – 15, утрималися – 141. Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. "Слуга народу" – 1, "Опозиційна платформа - За життя" – 8, "Європейська солідарність" – 10, "Батьківщина" – 7, "За майбутнє" – 5, "Голос" – 0, позафракційні – 12. Дякую. Правка номер 2, Королевська. Шановні колеги, моя поправка номер 2 має на меті захистити людей від свавілля чиновників і не дати їм можливість самоуправства на місцях. Необхідно законодавчо закріпити норму, за якою верифікація державних соціальних виплат може здійснюватися виключно на підставі добровільної згоди одержувача таких виплат - реципієнтів. Тобто Міністерство фінансів або інший уповноважений орган зможе отримувати персональні дані людей, а також інформацію, що міститься в різних державних реєстрах, лише при наявності їх добровільної згоди, і це принципова позиція. Ви сьогодні хочете перевірити: 11 мільйонів 400 тисяч пенсіонерів, 2 мільйони 700 тисяч людей з інвалідністю, 1 мільйон 800 чорнобильців, 1,5 мільйони вынужденных переселенців, 960 тисяч ветеранів Великої Вітчизняної та бойових дій, 3,5 мільйони получателей субсидій. Шановні, ви от зараз проводите таку гильотину... Нагадаю, що законопроект не передбачає перевірку громадян у тій кількості, про яку каже Наталія Юріївна. Закон передбачає перевірку персоніфікованих даних без участі чиновника, чиновника, людського глазу чиновничьего, перевіряють тільки бази одну з одною. Що стосується отримання добровільної згоди на те, щоб з різних баз ми контролювали, де є помилки, в тому числі технічного характеру, то це не тільки ускладнить процес верифікації, а здебільше призведе до неможливості здійснення. Комітет не підтримав цю правку. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 2 народного депутата Королевської. Комітетом не підтримана. Прошу голосувати та визначатися. За-41 Рішення не прийнято. Правка номер 3, Цимбалюк. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановна президія, шановна Галина Миколаївна! Я насамперед хочу подякувати комітету і робочій групі, які, справді, після першого читання урахували багато пропозицій, в тому числі спільно з позицією пані Королевської вдалося відстояти, що все-таки у другому читанні вже немає академічної стипендії, яка підлягала верифікації. Це наша спільна перемога, і я вважаю, що нас почули. застерегти тих, хто буде виконувати цей закон. Попередній уряд за три роки вклав у процес верифікації, тобто це обійшлося платникам податків в 60 мільйонів гривень. А не стягнуто, а приблизно тільки нараховано – до 50 мільйонів неправильних виплат, які ще, до речі, не всі можуть повернутися в бюджет. Через те питання є до тих, хто буде виконувати, а це, я так зрозумів, знову в Мінфін, який тягне на себе… Дякую, Михайло Михайлович. Дійсно, комітет відпрацював усі правки. І 3 правка надає визначення валідації державних виплат як одного з етапів процесу. На жаль, таке слово "валідація" і саме визначення валідації далі за текстом закону не використовується. Тому вона відхилена з технічних міркувань. Комітет відхилив цю правку. Дякую, Михайло Михайлович. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Дякую. 6 правка, Кулініч. Не наполягає. Врахована частково. Наталія Юріївна, а скажіть, будь ласка, може, ми вам дамо 5 хвилин, і ви всі правки озвучите? Дивіться, навіть там немає голосів, від вашої політичної сили. Колеги, давайте, може, 5 хвилин. Наталія Юріївна, я думаю, що і зал вас підтримає, і подякують вам. (Оплески) Багато, багато законопроектів треба розглянути. Бо мені потім прийдеться просто продовжувати роботу Верховної Ради до півночі, хіба це комусь буде потрібно?

Чому? Тому що це найважливіший законопроект. І я все ж таки сподіваюсь, що мене почують у цьому залі, що це законопроект, завдяки якому мільйонів у нашій країні людей прийдуть з перевірками. Почуйте мене, повірте, я дуже добре розумію, як ці перевірки будуть проходити. І ви зараз своєю бездіяльністю і без уваги до цього законопроекту створите дуже велику напругу в суспільстві. Тому що свого часу ми заборонили через Конституційний Суд пану Гройсману проводити цю верифікацію, не знаю, для чого ви підняли цей законопроект Гройсмана і зараз намагаєтесь протягнути його в залі. Тому я вас дуже-дуже прошу: не ведіться на цю провокацію, це соціальний бунт. І зараз в 5 поправці частково врахована пропозиція, але ж, на жаль, врахована тільки щодо соціальних стипендій, а до пенсій, до виплат із соціальних фондів…

Шановні колеги, якщо ми направимо цей законопроект на повторне друге читання та на повторному другому читанні дійсно створимо якісну систему верифікації, коли ми позбавимо свавілля чиновників призначати на свій розсуд виплати, – це, безумовно, ми готові підтримати. Але ж почуйте: на сьогодні не можна приймати ці законопроекти, тому що ми створимо дуже велику соціальну напругу. Жодної поправки, які ми подали, щоб сьогодні збалансувати збалансувати систему соціальних виплат, ви не врахували. І це питання до пані Галини. Коли ми опрацьовували цей законопроект в комітеті, то, на жаль, не була почута, ну, більшість з наших пропозицій. Одне, що ми тільки, це стипендії змогли відбити. Тому ми дуже вас просимо уважно - давайте на повторне друге читання відправимо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте ще час Наталії Юріївні, щоб вона договорила, так як ми домовлялися. Включіть, будь ласка, мікрофон Королевській. Шановні колеги, зараз ще 27 поправок, це півгодини я можу вам розповідати, який злочинний цей законопроект, тому що ви за участю чиновників, які на місцях отримають сьогодні заробітну плату 5-7 тисяч гривень, надаєте їм право ходити та перевіряти людей, які отримують в нашій країні субсидії, виплати з фондів соціального страхування, виплати з місцевих бюджетів, виплати з бюджету державного. Чому ми наполягаємо? Що можна перевіряти хоча б тільки ті виплати, які є державними виплатами, але ж не давати права перевіряти будь-яку соціальну допомогу і створити таку машину

я вас дуже прошу, пожалуйста, подивіться на цей законопроект. Чого його треба обов'язково відправити на повторне друге читання? По-перше, він порушує Конституцію України і після цього будуть відкриті абсолютно всі бази даних і всі наші чиновники можуть використовувати ці бази даних як в корисних цілях, так і в цілях захисту, безумовно, соціальних гарантій людей. Але ж поки що в нашій країні ще не поборена корупція, а засіб боротьби з корупцією, що ми зробимо таким бідним наше населення, що в них не буде грошей сплачувати хабарі, і тоді ми поборемо корупцію – це не той шлях, шановні колеги. Зараз цим законопроектом ви відкриєте рейдерство соціальне в країні, коли людину зможуть позбавляти будь-якої виплати, включаючи пенсію, також ви відкриєте шлях для додаткової корупції. Тому ми наполягаємо на тому, щоб виплати перевіряти тільки добровільно за згодою отримувача виплати, щоб сьогодні виплати були тільки переглянуті Міністерством фінансів щодо до державного бюджету. Всі інші виплати перевіряти в такий засіб неприпустимо. Тому ми звертаємось до вас з проханням перенести і доопрацювати до повторного другого читання цей законопроект, провести професійні робочі групи із залученням суспільства та средств массовой информации, тому що цей на перший погляд як би то правильний, на вашу думку, законопроект призведе до серйозного соціального протистояння в суспільстві. "Опозиційна платформа – За життя" категорично не буде підтримувати цей законопроект до другого читання. І звертаємось до вас: не знущайтеся над людьми, які і так отримують пенсію 58 доларів, не знущайтесь над чорнобильцями та афганцями, які мінімальні сьогодні отримують виплати. Відправте цей законопроект на повторне друге… Дякую, Наталія Юріївна, за конструктивний підхід. питань правової політики, який надав висновок про те, що цей законопроект не суперечить положенням Конституції України. Те, що стосується саме державних виплат, враховано в глосарії. І законопроект регулює тільки державні виплати, під які потрапляє: пенсія, допомога, пільги, субсидії, стипендії, з яких вилучені академічні, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Тому тут іде абсолютно європейська норма. І механізм відпрацьований, в тому числі і центральними органами виконавчої влади. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 8 правка, Коваль. Не наполягає.

33-я, Шахов.

Шановні колеги, неодноразово і моя колега Гриб, і Королевська зверталися про те, що немає поваги в цьому залі до всіх правок. Почуйте, будь ласка, цей закон практично антисоціальний, з великою повагою до вас, і правильно сказала Королевська, що він порушує всі правила і головний закон нашої держави – Конституцію. Ми також нашою командою вимагаємо повернути цей законопроект на доопрацювання в другому читанні. Треба додати всі правки, які були внесені, врахувати. Не треба робити з усіх опозицію: є конструктивна опозиція, є просто опозиція. Тому сьогодні треба звернути увагу… От, повірте, афганці, чорнобильці, яких лишили сьогодні пільг, сьогодні не буде виплати пенсіонерам, що, 20 мільйонів пенсіонерів сьогодні вороги цьому залу? Вони голосували за кожного з нас і повинні сьогодні отримувати свою допомогу. Спочатку грабували переселенців, які переїжджали, блокували їм виплати пенсій за рахунок Криму, Луганської і Донецької областей, наповнювали типа бюджет. Але його не наповниш, його не зшиєш - 200 мільярдів гривень сьогодні в Пенсійному фонді діра, шукайте там, хто свої ратиці туди засовував і хто грабував 28 років, не 5 років попередників, 28 років засовували свої волосаті, мохнаті ратиці і грабували пенсіонерів. Сьогодні шукайте в олігархів, шукайте в контрабанді, шукайте сьогодні, де йде тютюн або, наприклад, там акцизні товари. Шукайте там гроші. А не сьогодні перевіряйте десять разів пенсіонерів і не блокуйте їм пенсії. Ми вимагаємо повернути цей закон на доопрацювання. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина. Дякую, пане Шахов. Всі правки дуже уважно і ретельно були опрацьовані в комітеті, в тому числі і керівником робочої групи паном Остапенком Анатолієм. Вони враховані, де це можна було врахувати. Ваша правка, нею пропонується в період проведення перевірки і при виявленні розбіжностей не припиняти нарахування державних виплат. Це означає, що якщо людина померла і їй продовжують виплачувати пенсії. А є випадки, коли ми 10 років виплачуємо людині, яка вже пішла з життя. То пропонується цією правкою продовжувати нараховувати навіть і після 10 років. Це не є прийнятним. І тому після підтвердження такої інформації виплата має бути зупинена. Дякую. Комітет пропонує відхилити. Правка номер 43, Німченко. Немає в залі. Правка номер 54, Цимбалюк. Наполягаєте?

там були дуже жаркі дискусії стосовно тих речей, про які ми кажемо. Це і виплата пенсій, чи призупинення виплати пенсій. Ми пропонували, щоби призупиняли на 10 днів. В першому читанні було 30 днів. Слава Богу, до другого дійшли на 15 днів, це вже певний позитив. Але, шановні колеги, ми також говорили про розкриття банківської таємниці. І Мінфін категорично проти, щоб ніс він відповідальність за те, як розкривається банківська таємниця. Справді, в цьому законопроекті є певні порушення Основного Закону - Конституції держави. Є порушення Конвенції ООН з прав людини. Через те я би просив, щоби ми все-таки більш активно залучали депутатів під час роботи в робочих групах. Галина Миколаївна, я дякую вам. Дякую, Михайле Михайловичу. Зауважу тільки, що відповідно до частини четвертої статті 61 Закону "Про банки і банківську діяльність" ця стаття Закону "Про банки і банківську діяльність" гарантує, що органи державної влади, які при виконанні своїх функцій отримали інформацію, що містить банківську таємницю, банківську таємницю, то такі державні органи зобов'язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Таким чином, законодавством України вже містить запобіжник, тому правка відхилена, хоча за сенсом вона правильна. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Дякую. Правка номер 76, Цимбалюк. Наполягаєте? Вадим Євгенович, Івченко Вадим Євгенович! Олександр Трухін, Івченко, будь ласка, відійдіть, не видно вашого колегу, дякую. Включіть мікрофон Цимбалюку. 13:03:40 ЦИМБАЛЮК М.М. Шановні колеги, ми, як політична сила, справді переживаємо і за виплати з державного бюджету. Але чи простять нам пенсіонери, які зараз потраплять під прес, так званої, знову новоствореної Гройсманом, урядом Гройсмана, служби перевіряючих, які витратили за три роки 60 мільйонів коштів, тобто з бюджету, це наші народні гроші. І ми вважаємо, що пенсіонерів потрібно вони не повинні підлягати, давайте нехай Мінфін перевіряє те, що йде з коштів державного бюджету, нехай ще з місцевого, але ні в якому разі не соціальних фондів, з пенсійних фондів та інших виплат. Дякую за те, що почули

Дякую, Михайле Михайловичу. Ми знаємо з вами, що розмір соціальних виплат в цьому році складає 670 мільярдів, з яких 400 мільярдів йде за рахунок Пенсійного фонду України. І Пенсійний фонд України виплачує не тільки трудові пенсії, але і соціальні пенсії. Тому виключити пенсії із верифікації не уявляється за можливе, ми унеможливимо верифікацію таких соціальних виплат. Але ця правка стосується створення окремої агенції, створення якої ми розглядали. Поки що питання верифікації покладається на Міністерство фінансів, ми з вами подивимося, як воно працює і через деяких час попросимо, щоб вони проаналізували і надали нам таку інформацію. Наразі створювати окремо агенцію для верифікації не являється за можливе, в тому числі із-за навантаження на державний бюджет і на технічний персонал. Тому подивимося, як відпрацює Мінфін, і, може, зробимо агенцію в подальшому. Правка на сьогоднішній день відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги… Ви наполягаєте на правці, Михайло Михайлович? Ні? Шановні колеги, ми розглянули всі правки, які не були враховані комітетом. Я прошу підготуватися всіх до голосування. ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про верифікацію та моніторинг державних виплат (реєстраційний номер 1231). Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Готові голосувати, шановні колеги? Ставлю на голосування, прошу підтримати та проголосувати.

За-249 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціям, будь ласка. Партія "Слуга народу" – 228, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 1, "Голос" – 17, позафракційні – 3. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України,

Колеги, будь ласка, не розіходьтесь, тут лише дві правки. Да, виступайте, будь ласка. під час переміщення товарів через митний кордон України, (реєстраційний номер 1230), ініційований народним депутатом України Гетманцевим Данилом Олександровичем та визначений Президентом України як невідкладний. Нагадаю, даний законопроект розроблений з метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики Європейського Союзу, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності та, як наслідок, сприянню очищенню внутрішнього ринку від контрафактної продукції, яка часто не відповідає встановленням вимогам безпеки. Прийняття законопроекту обґрунтовується необхідністю приведенню положень розділу XIV сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України Митного кодексу України у відповідність до положень Регламенту Європейського Союзу номер 608/2013. Законопроект був прийнятий Верховною Радою України за основу 20 вересня 2019 року. І після прийняття його в першому читанні до нього від народних депутатів України надійшло 26 правок. Всі подані пропозиції були опрацьовані у комітеті із залученням представників Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, а також представників бізнес-середовища. За результатами цієї роботи з 26 поданих пропозицій комітетом враховано повністю 16 пропозицій, редакційно – 2 пропозиції, частково – 2 пропозиції, по суті – 4 пропозиції та 2 пропозиції було відхилено. Розглянувши даний законопроект на своєму засіданні 9 жовтня 2019 року, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому як Закон України з пропозиціями суб'єктів права законодавчої ініціативи, врахованими комітетом та необхідними техніко-юридичними правками. Прошу підтримати і дякую за увагу. Да! Я бачу! Включіть, будь ласка, мікрофон. авторів законопроекту формулювання було краще, аніж тепер, після внесення цієї поправки. По суті, редакція ця закріплює міжнародний режим вичерпання прав. А нам, власне, звичайно, потрібно визначитися в українському законодавстві, чи в нас має бути національний чи має бути міжнародний режим вичерпання прав. І комісія неодноразово наголошувала на тому, що для нас прийнятнішим і цікавішім був би саме національний режим, а не міжнародний, який може вплинути негативно як на інвестиції, на розміщення виробництва, на робочі місця і на інші речі, які так потрібні для нашої економіки. Разом з тим, цю правку… це не потрібно вирішувати це питання у Митному кодексі і в митному законодавстві, а необхідно зробити дискусію по законодавству, по… ГОЛОВУЮЧИЙ. І.О. ... треба зробити окрему взагалі дискусію про законодавство про інтелектуальну власність - і тоді визначатися. Але я би просила цю правку не підтримувати. Дякую. Я зрозумів. Правка номер 12? Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Позиція комітету. Але, колеги, підготуйтесь до голосування, зараз буде ставитися правка на підтвердження. Позиція

Готові голосувати? Готові голосувати? Шановні колеги, ставлю правку номер 12 на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

очі на порушення і потім не нести за це відповідальності. Уявіть собі, що недобросовісні митники закрили очі, не побачили порушення підчас переміщення товарів, а потім це стає виключно проблемою правовласника. Бо норма законопроекту встановлює, що якщо порушення… відповідні заходи митниками не були вжиті, то права на відшкодування на себе бере сам правовласник. Тому... Ви пропонуєте, щоби за недобросовісні дії і за бездіяльність митники не несли ніякої відповідальності, а я вважаю, що бездіяльність повинна бути покарана, і це є практикою країн Європейського Союзу. прошу вас, колеги, підтримати цю правку. Ставлю на голосування правку номер 14. Вона не була врахована комітетом і зараз пропозиція комітету її не підтримати. Я правильно розумію? КОВАЛЬЧУК О.В. Правильно. За-54 Рішення не прийнято. Правка номер 15, Бєлькова. Шановні колеги, я не буду наполягати на голосуванні за цією правкою. Разом із тим, я буду наполягати на політичній відповідальності авторів цього законопроекту в подальшому. Поясню свою позицію. Справа в тому, що дуже часто в цьому залі голосуються закони, які нібито стосуються якихось технічних моментів, але цей закон може підірвати експортний потенціал всієї країни. Справа в тому, що для багатьох країн таких, як Сполучені Штати, як наші європейські колеги, права інтелектуальної власності є так званою "святою коровою". І якщо внаслідок, якщо їм покажеться, що ми сьогодні прийняли щось не так, і власники їх брендів будуть заперечувати, і нашу експортну продукцію внесуть у так званий "список 301" або подібні санкції Євросоюзу, ми знаємо тоді, кого звинуватити в подальшому, і на кого,

Я щиро сподіваюся, що не буде такої ситуації. Разом з тим, якщо металурги, аграрії опиняться в зоні ризику, ми повернемося до цього питання ще раз. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні?

правкам. 17 правка - на підтвердження. Правка Гетманцева. Включіть мікрофон Геращенко. І, будь ласка, підготуйтеся до голосування. Дякую, шановні колеги. Шановні виборці, буду звертатися до вас, тому що дуже важко апелювати до більшості в цій сесійній залі до логіки. Я хочу нагадати, що Регламент, який ви ще не встигли змінити, Верховної Ради України, наголошує, що під час обговорення поправок будь-який депутат має право на обговорення поправки. І тому доповідач від комітету має не просто вивчити, як папуга, "правку відхилено", а роз'яснювати позицію, а не інформувати. Я думаю, що навіть люди, які мають нефілологічну освіту, чудово розуміють різницю між словом роз'яснювати, обговорювати і інформувати. Ми бачимо сьогодні цілий день під час обговорення ключових для держави законів просто інформування: комітет вирішив відхилити. Вам ваші колеги зараз говорять дуже важливі речі, пане Разумков, що ці закони порушують право Європейського Союзу. Вам говорять аргументацію і, можливо, це неправильна аргументацію, а ми всього-на-всього хочемо почути від доповідача аргументацію… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірино Володимирівно. Якщо ми говоримо про… ви мене згадали, право на репліку, я думаю, що Ні. Ірина Володимирівна, при всій повазі, я думаю, що хвилина ж з мотивів? 10 секунд, добре. 13:18:39 ГЕРАЩЕНКО І.В. У вас немає поваги до опозиції. І я хочу сказати, що ми просто хочемо почути позицію комітету, чому ця поправка була відхилена. Я прошу поправку пана Гетманцева, яка не відповідає нормам Європейського Союзу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ірино Володимирівно, я думаю, що, ну, якщо в мене нема поваги до опозиції, то дай Бог вам когось іншого, хто б був більш поважливий до вас. Це перше. Друге. Тут немає позиції Разумкова, Стефанчука, Геращенко, тут ми заслуховуємо позицію комітету. І, на жаль, чи на щастя, але згідно Регламенту навіть доповідач не може висловити свою позицію. Він висловлює позицію комітету. Щодо правки, яку ви згадали, я, якщо ви не заперечуєте, дам слово автору цієї правки, він зараз виступить, ми поставимо її на підтвердження і після цього перейдемо до голосування за законопроект. Дякую. Шановні друзі, дякую за слово. Про що йдеться? Що викликало на комітеті і зараз викликає основний спір? Чи повинна митниця зупиняти оригінальні товари, які наш суб'єкт господарювання придбав в Польщі для ринку Польщі, але вони є оригінальними, вони не є контрафактними? Чи повинна митниця зупиняти їх і вилучати їх? Ми переконані в тому, що не повинна. Що той, хто володіє правами, може звернутися до суду і з'ясувати свої стосунки з цією особою, що завозить по-білому цей товар, в суді. Це не питання митниці. Митниця не повинна нести відповідальність за це. Митниця не повинна брати участь в цих розбірках, це повністю відповідає європейським директивам. У нас є схвальні висновки Єврокомісії щодо цього законопроекту. І ми наполягаємо на тому, що принцип вичерпання прав, чи то національний, чи міжнародний, повинен регулюватися окремим законодавством, а не всовувати її сюди в Митний кодекс на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Нам необхідно зараз поставити правку номер 17 народного депутата Гетманцева Данила Олександровича на підтвердження. Була така пропозиція. Позиція комітету – підтримати її та залишити такою, яка була врахована під час розгляду цієї правки комітетом. Я прошу підготуватись до голосування. Прошу підтримати та голосувати. За-265 Проти – 0, утрималися – 49. Дякую. Рішення прийнято. Правка залишилась такою, яка врахована. Переходимо до розгляду законопроекту та голосуванню по ньому. Шановні колеги, ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час під час переміщення товарів через митний кордон України (реєстраційний номер 1230). Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Проти – 0, утрималися – 53. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Закон прийнято в цілому. "Слуга народу" – 240, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 6, "Голос" – 13, позафракційні – 12. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Прохання не розходитись. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності (реєстраційний номер 1067). Є пропозиція розглянути його за скороченою процедурою. Прошу її підтримати та проголосувати.

За-242 Проти – 5, утрималися – 63. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Безгіну Віталію Юрійовичу. Доброго дня, шановні колеги, шановний пане головуючий! У цій залі, залі пленарних засідань Верховної Ради, за останні роки дуже багато було сказано про інвестиційну привабливість держави та спрощення можливості ведення для бізнесу. Але, на жаль, поки показники України не виглядають як конкурентоспроможними. На це є ціла низка причин, крім корупції. Це і дискримінація окремих суб'єктів господарювання, і надання одним додаткових пільг та одночасно накладання додаткових обтяжень, і зарегульованість економічних процесів. Наше головне завдання як новообраних народних депутатів дев'ятого скликання - перезапустити національну економіку, дати їй новий подих та сенс. Таким чином, законопроектом пропонується надати Кабінету Міністрів України повноваження щодо встановлення переліку документів дозвільного характеру, вимог і процедур їх отримання, можливість мобільно реагувати урядом на зміни економічної діяльності шляхом визначення змін, переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Наразі дані питання регулюються Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Законом України про перелік документів дозвільного характеру. Але, крім того, важливо зрозуміти, що на сьогодні ми маємо ситуацію, в якій близько 80 відсотків господарських процесів, тобто їх переважна більшість, що направлена на одержання документів дозвільного характеру, регулюється різноманітними підзаконними нормативно-правовими актами, а не зазначеними вище законопроектами. Така ситуація приводить до оформлення документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг у непрозорий спосіб. Запропоновані законопроектом зміни дозволять КМУ не тільки своєчасно та ефективно реагувати, а й покращити процеси. В той же час, зважаючи на змістовні позитивні речі, які несе даний законопроект, Головне науково-експертне управління у своєму висновку зазначило, що з техніко-юридичних причин категорично не підтримує прийняття поточної редакції даного законопроекту. повернути даний законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи для його належного системного доопрацювання та врахувати висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. Слово для співдоповіді надається заступнику голови Комітету з питань економічного розвитку Підласі Роксолані Андріївні. Доброго дня, шановні колеги! Комітет економічного розвитку розглянув проект Закону № 1067. Я хочу одразу сказати, що ми абсолютно підтримуємо дерегуляцію та створення сприятливих умов ведення ведення бізнесу. Але після повторного обговорення комітет також прогнозує ризики, які можуть виникнути внаслідок ухвалення цього законопроекту. Ми також чуємо колег з інших фракцій, які нам говорять про це. Мова, в першу чергу, йде про передачу права щодо визначення видів ліцензування Кабінету Міністрів України. Нагадаю, що зараз такий перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається винятково Законом України про ліцензування. Будь-які зміни – це зміни до закону. Звісно, що це питання довіри між урядом та парламентом. Ми підтримуємо уряд Гончарука. І впевнені, що чинний Кабінет Міністрів використає це право винятково для зменшення тиску на чесний бізнес. Водночас комітет розуміє, що Закон 1067 створює правила гри, які будуть працювати через 5 і через 10 років. І ми розуміємо, які важелі впливу ми пропонуємо передати в руки майбутніх урядів. Відтак комітет не заперечує, щоб повернути законопроект 1067 суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Макаров Олег Анатолійович. Железняк Ярослав Іванович, фракція "Голос". Шановні колеги! Про що цей законопроект? Він пропонує значно спростити умови надання ліцензій. Що, напевно, вимагають від нас і український народ і український бізнес. Але одночасно з цим він пропонує передати багато регулювання щодо того, як будуть отримуватися ліцензії, скільки вони будуть коштувати, кого вони будуть регулювати на рівень підзаконних актів. Тобто забрати ці норми із законодавства і передати їх практично на розсуд Кабінету Міністрів. Ми розуміємо необхідність дерегуляції і всіляко її підтримуємо. Але в цьому випадку ми вважаємо, що є одна принципова позиція: цей експеримент з дерегуляції по ліцензіям можливий тільки тимчасово, щоб Кабінет Міністрів взяв на себе відповідальність переглянути умови і потім у вигляді законодавчих актів і законопроектів, що потрібно, змінити. Тому ми будемо голосувати за цей законопроект тільки у випадку, якщо він буде діяти тимчасово, і потім всі ми з вами на основі тих законопроектів, які будуть надані нам Кабінетом Міністрів, знову повернемо це до законодавства. У такому випадку ми будемо не тільки піклуватися за ті умови, які будуть зараз, але і за ті умови, які залишаться на п'ять і десять років для нашої економіки. Дякую.

можна з місця? Цей Закон України про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, по-перше, покликаний встановити вичерпний перелік документів дозвільного характеру. Наразі в Законі про перелік передбачено видачу 84 документів дозвільного характеру, однак в господарській діяльності виявлено 1 тисячу 71 інструментів доступу до ринків, що у 12 разів більше, ніж закріплено вищезгаданим законом. Ми просимо доопрацювати проект та обов'язково його підтримати. Дякую.

Шановні колеги, шановна президія, головна ідея Закону 1067 - віддати питання ліцензування, і навіть адмінпослуг, скажімо так, на відкуп Кабміну, щоб вони підзаконними актами могли регулювати цю сферу. Насправді цей закон… навіть прописано в ньому, що він має на меті сприяти дерегуляції. Але я би хотіла саме зупинитися на адмінпослугах, тому що є головою головою підкомітету з адмінпослуг і сервісів і вбачаю тут дуже великі ризики, тому що це несе загрозу реформі системі надання адмінпослуг, що є однією з найуспішніших в Україні. І тут є момент втручання в місцеве самоврядування, в діяльність його, тому що багато адміністративних послуг надаються саме органами місцевого самоврядування, а закон цього не враховує. Тому я теж прошу зняти цей закон, доопрацювати, особливо в частині, яка стосується адмінпослуг. тут, знаєте, цей закон не гарантує дерегуляцію і несе ризики та порушує Конституцію України, тому що ми втручаємося у сферу місцевого самоврядування. І, може, цей закон… Звичайно, ми теж віримо в те, що уряд хоче спростити деякі процедури, але це не гарантує те, що наступний уряд не використає це і не буде множити ці адмінпослуги, і підзаконними актами призводити до збільшення рівня корупції у сфері надання цих адмінпослуг. Тому прошу цей законопроект зняти. Дякую.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Нарешті я бачу, що всі однаково думають про даний законопроект: і комітет, і навіть автори. Колеги, неможливо подавати законопроекти, які не узгоджені з Конституцією, просто неможливо. Тому що не узгоджується пункт 8 частини першої статті 92 Конституції України, яка чітко говорить: виключно законами визначаються правові засади і гарантії підприємництва. Це повноваження Верховної Ради України. Це перше. Друге. Колеги, один з перших законів був закон 1060, який фактично був прийнятий і підписаний вже. Так цей закон, стаття 3 цього закону говорить, що… до того ж закон посилюється положенням такого змісту: "виключно законами визначаються підстави для видачі ліцензій, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмову видачі ліцензій, переоформлення…" і так далі. Тобто закон 1067 повністю не узгоджується з тим прийнятим вами законом, за який ми з вами проголосували. Тому, звичайно, його потрібно відхилити. Мало того, вже казали про органи місцевого самоврядування. Колеги, тут теж не врегульоване питання дозвільного характеру, які видають безпосередньо органи місцевого самоврядування, видають через свої адміністративні центри. Тому, колеги, повністю погоджуюсь, що потрібно, скажімо, відхиляти такі законопроекти, віддавати їх авторам на доопрацювання. І хотів би звернутися до всіх авторів, які будуть подавати такі закони: давайте більш системніше підходити кожний у своїй сфері до законодавства, тому що, з однієї сторони, ми тягнемо закон і голосуємо за нього, з іншої сторони, подаємо законопроект, який повністю суперечить тому, що ми проголосували. І третє. Подаємо законопроекти, які суперечать Конституції України. Так неможливо працювати. Дякую. Дякую. Слово надається Королевській Наталії Юріївні, "Опозиційна платформа – За життя" ми категорично проти цього законопроекту, тому що в шостому скликанні ми разом з підприємцями, з нашими європейськими партнерами якраз і прийняли, дотиснули тоді парламент, щоб тільки в законодавчий спосіб регулювалось питання нашої регуляторної діяльності. І зараз ви пропонуєте це скасувати. Це просто жах! Тому що це називалося "регуляторна гільйотина", коли тільки через закони можна встановити, що перевіряти, кого та коли перевіряти. якщо скасувати це рішення, то уряд за чашкою чаю буде призначати перевірки, дозвільні документи. Де ми будемо Doing Business? І я не знаю, чим образили вас малі та середні підприємці, щоб так тиснути на них і щоб створювати такі умови для малого та середнього бізнесу. Тому ні в якому разі не можна підтримувати цю ініціативу ні зараз, ні в майбутньому, тому що тільки дозвільні документи можна за переліком, чітко визначеним законодавством України.

І також щодо ФОПів, підприємців, які бастують, продовжують бастувати перед Адміністрацією Президента - вирішити це питання. Не знущайтесь над малим та середнім бізнесом. Дякую. Дуже дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги! Я підтримую взагалі рішення авторів про прохання відкликати цей законопроект на доопрацювання. Тому що, на жаль, цей законопроект ще й крім всіх інших речей, які ви щойно почули, порушує Угоду про асоціацію і порушує право Європейського Союзу. Те, що в законопроекті прибирається велика кількість видів господарської діяльності з переліку тих, які підлягають ліцензуванню, просто не витримує критики. Знаєте, дерегуляція – це дуже добре, але є серйозні сфери, які потребують серйозної регуляції, як то ліцензування банківської діяльності чи надання фінансових послуг, чи виробництво лікарських засобів, наприклад. Тому сподіваюсь, що зала підтримає те, щоб цей законопроект був суттєво доопрацьований з урахуванням цих наших зауважень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Шановні колеги, дивіться, оскільки висновок комітету спочатку був прийняти за основу, але сьогодні ми чули думку і ініціатора законопроекту, і позицію комітету, яка в принципі змінилася, нам все рівно необхідно спочатку проголосувати законопроект за те, щоб прийняти його за основу. Але оскільки всі підтримали позицію, що за основу його приймати зараз не можна, тому я… якщо я правильно розумію авторів законопроекту, вони просять не підтримувати це голосування. Правильно? Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів актів України та визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності. Прошу визначатися та голосувати. Прошу визначатися. За-4 Проти – 69, утримались 235. Рішення не прийнято. Зараз я ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету на підготовку на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності. Прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-281 Проти – 1, утримались 28. Дякую. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Показати… А? Я не чую вас. Ви ж самі наполягали на те, щоби записатися: два – за, два – проти. Я не міг зробити інакше, інакше б ви знову сказали, що я притискаю права опозиції. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги, вам запропонований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Реєстраційні номери: 2116, 2116-1 (альтернативний). Слово для доповіді надається… А, вибачте, шановні колеги, нам необхідно, є пропозиція підтримати пропозицію щодо розгляду цього питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Дякую. Вельмишановний Голово, шановні колеги! Державне бюро розслідувань є органом, що здійснює свою діяльність з метою запобігання виявлення припинення розкриття та розслідування злочинів, вчинених посадовцями найвищого рівня, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних органів та особами, які вчинили військові злочини. З початку його утворення у діяльності цього органу було виявлено сукупність проблемних аспектів правового, структурно-організаційного і кадрового характеру. Саме тому на вирішення таких проблем запропонований внесений Президентом України і визначений ним як невідкладний проект закону, який ми розглядаємо. Мета даного законопроекту полягає в удосконаленні правових основ організації та діяльності Державного бюро розслідувань. Задля реалізації відповідної мети проектом запропоновано насамперед змінити правовий статус Державного бюро розслідувань, воно визначатиметься відтепер як державний правоохоронний орган, а не центральний орган виконавчої влади, на який покладатимуться вищезазначені завдання. По-друге, це уточнити порядок затвердження організації структури Державного бюро розслідувань, а також порядок утворення його територіальних управлінь. Наступне, змінити підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату та територіальних управлінь ДБР, яку визначатиме Кабінет Міністрів за поданням директора ДБР, уточнити повноваження директора ДБР та його заступників, унормувати підстави притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності тощо. Шановні колеги, передбачене у цьому законопроекті удосконалення правових основ організації та діяльності ДБР, законодавчого врегулювання питань, пов'язаних із діяльністю його територіальних управлінь, проходження служби особами рядового, начальницького складу, конкурсними відборами, сприяти більш ефективному виконанню покладених на ДБР завдань. З огляду на це, прошу підтримати законодавчу ініціативу президента України та рекомендувати Верховній Раді прийняти зазначений законопроект

Шановні колеги, слово для співдоповіді надається народному депутату України Устіновій Олександрі Юріївні. Дякую. Шановні депутати, я дуже хочу звернути вашу увагу як представник правоохоронного комітету про те, що в нас була домовленість на правоохоронному комітеті, що будь-які закони про створення правоохоронних органів, зміни до існуючих правоохоронних органів і питань кримінальної юстиції ми будемо розглядати не по скороченій процедурі, а по повній. Тому щойно те, що ви проголосували, що ми розглядаємо по скороченій процедурі так званий перезапуск Державного бюро розслідувань, порушує всі домовленості, які були на комітеті з правоохоронної діяльності. І в мене лише одне питання виникає: арештовувати ми теж по скороченій процедурі всіх будемо, без вироків Тепер повертаючись до законопроектів. Є п'ять ключових різниць, я навіть зведу для вас до трьох, між законопроектом Президента і законопроектом, який запропонувала я. Перший законопроект Президента пропонує залишити Романа Трубу, який є зараз керівником ДБР, на посаді і дати йому всі можливі, які тільки є в цій країні, повноваження. Вибачте, Роман Труба відкривав справи проти майданівців, є великим "дружбаном" Ківалова. Ця людина дискредитувала себе на посаді керівника ДБР. І ми зараз хочемо залишити його на посаді, вірніше, це пропонується законопроектом Президента, і дати йому дуже великі повноваження. Ми зараз хочемо дозволити йому без будь-яких конкурсів переводити з інших правоохоронних органів людей. І якщо зараз до цього є доступ громадськості, доступ ЗМІ, і можна подивитися, яка людина подається на яку посаду, то зараз нам пропонується перевід без будь-яких взагалі конкурсів. Захотіли – перевели з СБУ, захотіли – перевели з поліції. Законопроектом, який пропоную я, я пропоную звільнити все керівництво ДБР, тому що зараз це буде вже не центральний орган виконавчої влади, а правоохоронний орган і на їх місце за прозорим конкурсом із залученням міжнародників обрати нове керівництво. Лише незалежним прозорим конкурсом ми зможемо забезпечити реальне функціонування, незалежне функціонування правоохоронного органу. Дякую дуже. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирському Денису Анатолійовичу. 13:46:54 МОНАСТИРСЬКИЙ Спершу хочу зауважити, що ми обговорювали, і це дійсно буде так, що не буде скороченого порядку підготовки до другого читання цього законопроекту, що по цим важливим законопроектам такої практики більше не буде і цей законопроект в тому числі – буде повна процедура підготовки до другого читання. Друге. Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні розглянув два законопроекти, основний і альтернативний, 2116 і 2116-1. Основні тези обох законопроектів були висловлені, і в межах виділеного мого часу я зауважу лише на тих проблемних моментах, які ми обговорили на комітеті і зафіксували у своєму висновку, а саме, щодо підготовки до другого читання однозначно потребують вирішення наступні позиції. Перше. Порядок комплектування складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР та Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань.

Ще одне питання – це, звичайно, питання переведення, оскільки в цьому році будуть так звані справи Майдану і інші провадження передані з прокуратури до Державного бюро розслідувань. І тут також одне з ключових питань: яка доля буде слідчих, які вже вже 5 років розслідують дані провадження? Є позиція, що їх також потрібно саме перевести разом зі справами до Державного бюро розслідувань. Таким чином, комітет Верховної Ради ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні реєстраційний номер 2116, основний, прийняти за основу, альтернативний 2116-1 відхилити. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Прошу записатися: два – за, два – проти по фракціях.

Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні українці! Чи треба підтримувати цей законопроект? Категорично – ні. І фракція політичної партії "Європейська солідарність" буде голосувати проти цього законопроекту. Тепер питання: чому? Перше. ДБР цим законопроектом хочуть необґрунтовано перетворити в абсолютно автономний орган без жодного нормативного та адміністративного контролю. Кому це потрібно? Давайте задамо це питання. Друге. Допущено серйозні ризики впливу на ДБР, прямого впливу Президента. Наприклад, навіть положення про Раду громадського контролю ДБР та порядок її формування буде затверджувати Президент України. Це друге питання. Третє. Навіщо цим законопроектом наділяти Директора ДБР настільки широкими повноваженнями, що вони навіть мають авторитарний характер, в тому числі організаційні повноваження, наприклад, утворення так званого апарату Директора ДБР, який, в принципі, може робити все, що завгодно, нікому непідконтрольний і виконує вказівки однієї людини? Друге. Дисциплінарну комісію ДБР позбавлено гарантій незалежності. Причому подивіться на цинізм того, як це прописано: "Кількість членів комісії збільшено з 5 до 7, з яких 4 призначаються особисто Директором ДБР". Ну, тут питання, мабуть, зайві. Роботу конкурсної комісії, яка працює в ДБР, повністю позбавлено незалежності. І взагалі сьогодні всі ми бачимо, як працює Державне бюро розслідувань. Причому, ви знаєте, Державне бюро розслідувань України, я, мабуть, би слово "України" би тут прибрав, тому що сьогодні ми бачимо багато кейсів, коли, на жаль, повністю російська риторика підтримується діями Державного бюро розслідувань. Наприклад, ви всі знаєте про попередній висновок трибуналу Так от, сьогодні українське ДБР робить кроки для того, щоб змінити цей висновок, який є на користь України. Вибачте, виникає тільки одне питання: на яку країну працює це бюро розслідувань? Дякую. Дякую. Запрошую народного депутата Вадима Євгеновича Івченка, політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Народний депутат Цимбалюк. Шановна президія, шановні колеги, ну, я хотів би ще раз підкреслити, що закони приймаються не під особистості і не під конкретних осіб. Ми вітаємо як політична сила бажання Президента привести у відповідність до діючого законодавства і покращити нормативну базу діяльності цього органу, який, до речі, за проектом закону перетворюється з центрального органу виконавчої влади на правоохоронний орган. Справді, всі ознаки правоохоронного органу в ньому є. Те, що він бездіє, це якраз ті проблеми в діючому законі. Але, шановні колеги, ті, хто був в попередньому скликанні. Я, до речі, не був. Хто є авторами, добре пам'ятають, як міжнародні правозахисні структури вимагали - і це було умовою вступу, вірніше, безвізу Україні, - що саме умова участі в конкурсній комісії Верховної Ради, міжнародних інституцій і Адміністрації Президента. В діючому проекті, вірніше, в пропозиціях виключається Верховна Рада як представницький орган в діяльності конкурсної комісії на вибори саме керівника Державного бюро розслідувань. Ми вважаємо, що потрібно однозначно запросити до дискусії, до другого читання саме тих міжнародних наших партнерів, які були в процесі підготовки діючого закону, щоби до другого читання він був виписаний таким чином, щоби ми зберегли політичне обличчя, щоби цей орган був дієвий, але все-таки не понизили роль законодавчого органу в саме виборі керівника Державного бюро бюро розслідувань. І на завершення. Шановні колеги, я хотів би, щоби ми не називали прізвища тих людей, які сьогодні очолюють цей орган. В мене про пана Романа

Шановні колеги, коли ми говоримо про правоохоронний орган, ми говоримо не про прізвища, ми говоримо про інституції. На жаль, ми бачили, що минула влада намагалася контролювати правоохоронні органи. Ми бачили, що з цього вийшло. Нам цього не можна допустити. Якщо ми зараз перезапускаємо НАЗК, перезапустили, проголосували за перезапуск ЦВК, якщо ми говоримо про те, що нам треба очищувати і запускати по-новому, то ми не можемо залишати керівництво, нам потрібно повністю перезапускати роботу цих органів. Друге. Як мають вибиратися ці люди? Ці люди мають вибиратися незалежними комісіями. Як тільки ця комісія буде політично упереджена, ми матимемо те, що ми маємо зараз, і те, що ми мали останні роки незалежності. Окрім того, є дуже важливим фактом, про що я говорила, Президента передбачає дуже великі повноваження для нового керівництва, старого керівництва органу, якому ми даємо надзвичайні повноваження, контролювати внутрішню безпеку, переводити людей без конкурсу, повністю контролювати дисциплінарні комісії, тому що зараз там все ж таки має дуже великий вплив громадськість. От за тим законопроектом, який пропонується голосувати, вплив цієї громадськості буде мінімальний або взагалі нівелюється. Тому у мене величезне прохання, будь ласка, почитайте, тому що ДБР це буде найбільший правоохоронний орган в цій країні, у них зараз вже найбільші зарплати, про що мало хто знає. І це той орган, який має розслідувати ще і всі інші правоохоронні органи, він має бути незалежним. Тому я дуже прошу звернути увагу на те, що ми маємо перезапустити керівництво, і зробити це за прозорою процедурою, за участю незалежної конкурсної комісії. Дякую. Дякую, Олександра Юріївна. Шановні колеги, я продовжу наше засідання на 15 хвилин, до того, як проголосуємо цей законопроект. Слово для доповіді надається Папієву Михайлу Миколайовичу. 13:56:56 ПАПІЄВ М.М. Прошу передати слово народному депутату Григорію Мамці. Г.М. Шановний головуючий, шановні присутні, хочу декілька тез сказати щодо законопроектів, які внесені на розгляд. Внесено два законопроекти, по суті, по критичній, вони мало чим відрізняються. І хочу акцентувати увагу, що ще жодним законопроектом Верховна Рада не знімала з посади того чи іншого керівника правоохоронного органу. На мою думку, все-таки реформація правоохоронного органу, вона повинна відбуватися, тим паче ми знаємо, при яких політичних ситуаціях запускався новий орган - Державне бюро розслідування. Тому що створити підрозділи слідства, а оперативні підрозділи створити через рік, ну, це якесь знущання з правоохоронних органів. Щодо "Опозиційної платформи – За життя", політичної партії, ми будемо підтримувати законопроект 2116, але повне читання, повне доопрацювання в комітетах Верховної Ради і потім винесення законопроекту в зал. Якщо кажуть про великі повноваження Державного бюро розслідування, то у мене виникає питання: а три неділі назад ми повноваження Генеральній прокуратурі, відносно яких Державне бюро розслідування має повноваження розслідувати кримінальні провадження, не надавали? Ми не надали Генеральному прокурору зупинити дію кваліфікаційно-дисциплінарних комісій, одноособово проводити конкурси і призначати людей, скасовувати рішення, створити вічні механізмі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань? Ми цього не надавали? То, на мою думку, необхідно підходити принципово до всіх правоохоронних органів. Або ми надаємо їм широкі повноваження і запитуємо про виконану роботу, або ми зовсім не стосуємося реформації того чи іншого правоохоронного органу. Ми будемо підтримувати 2116,

Шановні друзі! Можна проголосувати за все, що завгодно, але треба собі відповісти на питання, куди ми йдемо, "Камо грядеши?", "Quo vadis", шановні друзі! Куди ми рухаємося після нівелювання суддівського врядування, після введення анонімних викривачів? Ми ж вибудовуємо в країні зовсім інший лад! Ви ж бачите, що в цьому законопроекті повністю нівелюється роль Прем'єр-міністра України, уряду, Верховної Ради України. У мене одна пропозиція. Ми нормально рухаємося, давайте наступний законопроект внесемо про зміну конституційного ладу в Україні - і змінимо наш політичний лад з парламентсько-президентської країни на президентський, і тоді ми рухаємося вперед. Дякую. Дякую. Від комітету Монастирський, хвилина з мотивів. ми маємо над ним дуже плідно і попрацювати у визначений законом термін. І, по-друге, було сказано зауваження, що основний законопроект передбачає зміну складу конкурсної комісії. Це якраз передбачає альтернативний законопроект, який пропонує комітет відхилити, а в основному містяться ті самі норми і представництво Верховної Ради залишається. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань, (реєстраційний номер 2116). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги…. По фракціях покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 232, "Опозиційна платформа – За життя" -21, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 1, "Голос" – 0, позафракційні – 9. Дякую. Рішення прийнято. Ще раз, шановні колеги, оголошую закритим ранкове засідання Верховної Ради України. Вечірнє розпочнеться об 16:00. Дякую.